eftir að eldgosið í Heimaey hófst árið 1973 samþykkti Alþingi þingsályktun um að skipuð yrði þverpólitísk þingmannanefnd til að gera tillögur um neyðarráðstafanir og fjármögnun þeirra. Tíu dögum síðar lagði nefndin fram lagafrumvarp um stofnun Viðlagasjóðs og þar náði Alþingi saman um fjögur skýr markmið sem unnið skyldi eftir í stuðningi við Vestmannaeyinga og fulla fjármögnun allra aðgerða. Ég teldi það æskilegt, og við í Samfylkingunni, að líta til þessa fordæmis og viðhafa sams konar vinnulag núna. Þannig mætti veita Grindvíkingum ró og fullvissu um samstöðu þjóðar og um leið gæfist svigrúm til að útfæra stuðninginn sem best til að lágmarka neikvæð þjóðhagsleg áhrif. Með þessari nálgun væri reynt að forðast óþarfaflokkadrætti um viðbrögð við náttúruhamförunum í Grindavík, enda er enginn bragur á pólitískum yfirboðum í svona viðkvæmu máli.

Í öðru lagi að neikvæð þjóðhagsleg áhrif verði lágmörkuð, svo sem áhrif á verðbólgu og húsnæðismarkað, og í þriðja lagi að reynt verði að ná breiðri sátt um útfærslu aðgerða og fjármögnun þeirra. Spurningin er ekki hvort við sem þjóð ráðum við að bera þennan kostnað, t.d. með uppkaupum á fasteignum Grindvíkinga, spurningin er hvernig við drögum úr neikvæðum hliðaráhrifum af þeim aðgerðum sem ráðist verður í vegna skaða sem nú þegar er skeður og hvernig við dreifum kostnaðinum. Ef kostnaðinum er ekki mætt með sérstakri fjármögnun fellur hann til í formi þenslu og verðbólgu sem magnar upp skaðann og ef ekki er gripið til mótvægisaðgerða á húsnæðismarkaði hefur það alvarlegar afleiðingar. Það er brýnt að stjórnmálamenn horfist í augu við þetta og skorist ekki undan eigin ábyrgð. Forseti. Ég ítreka: Þetta mál mun lifa með okkur næstu misserin og mun lifa þessa ríkisstjórn. Gerum þetta saman og tryggjum samfellu í viðbrögðum, tryggjum öryggi Grindvíkinga og að vel sé á málum haldið því að þetta mál er stærra en stjórnmálin hérna inni. Virðulegi forseti. Byggðin í landinu okkar grundvallast á sambýli okkar við náttúruöflin. Okkur hefur tekist að beisla þau á ýmsum sviðum og hagnýta til þess að byggja upp þetta samfélag okkar, eitt hið auðugasta og þróaðasta á jarðarkringlunni. En þegar öllu er á botninn hvolft þá geta þessi sömu gjöfulu náttúruöfl hrifsað af okkur öll völd þegar þeim sýnist. Það er náttúran sem ræður og við hana verður ekki samið og ekki getum við þekkt til hlítar allar hennar fyrirætlanir. Við búum við óvissu og við margt verður ekki ráðið, en hins vegar ráðum við því hvernig við bregðumst við duttlungum náttúrunnar. Þar kemur inn skylda okkar allra sem Íslendinga og förum með þá ábyrgð á framtíð landsins. Staða Íslands sem frjálst fjölbreytt og kröftugt samfélag þar sem lífskjör eru með því besta sem gerist í heiminum er vitnisburður um að okkur hafi hingað til tekist nokkuð vel til. Velgengni okkar hefur alltaf byggt á því að við hjálpum hvert öðru þegar náttúran sýnir sínar verstu hliðar, að við stöndum saman þegar á móti blæs. Fyrir hartnær 51 ári síðan, eða sex dögum eftir að 1.600 metra löng gossprunga opnaðist fyrirvaralaust í túnfætinum hjá Vestmannaeyingum voru umræður í þessum sal um neyðarráðstafanir. Þá sagðist hv. þáverandi þingmaður, Jóhann Hafstein, með leyfi forseta, heita „á Íslendinga alla að mæta þeirri ógn, sem að höndum hefur borið í Vestmannaeyjum, með þegnskap og samhjálp“. Þessi orð eiga jafn vel við í dag og þá. Við stöndum með Grindvíkingum með því að finna til ábyrgðar og axla hana auk þess að rétta fram hjálparhönd í þeim erfiðu aðstæðum sem þeir takast á við með æðruleysi, hugrekki og vonina að vopni. Fólk um allt land þar sem náttúruöflin eru hluti af daglegu lífi á að geta treyst því að þjóðin öll komi að úrlausn mála þegar slík áföll verða með þegnskap og samhjálp. Undanfarna daga og vikur höfum við heyrt í Grindvíkingum og hlustað á óskir þeirra, framtíðarvonir og fyrirætlanir. Það sem við heyrum er að vonir og væntingar til framtíðarinnar eru misjafnar og engin ein leið hentar þeim öllum. Með það að leiðarljósi viljum við bjóða Grindvíkingum upp á val og mikilvægast af öllu er að við reynum að hrifsa til baka af náttúrunni eins mikið vald og við getum þannig að Grindvíkingar sjálfir fái tækifæri til að velja sínar leiðir og stýra sínum örlögum, að halda áfram. Stærsta óvissumálið sem Grindvíkingar standa frammi fyrir snýr að íbúðarhúsnæði sem þau hafa fjárfest í en geta ekki búið í vegna aðstæðna. Þetta eru heimili fólks, heimili sem eru griðastaður okkar allra. Til að þau geti byrjað að undirbúa nýja og öruggari framtíð verður að eyða þessari óvissu eins og staðan er núna. Því miður er enginn augljós kostur í stöðunni fyrir Grindvíkinga eins og við myndum helst vilja. Óvissan er einfaldlega enn sem komið er á öðrum skala núna. Ég veit að tíminn er lengi að líða þessa daga þegar áfallið er í hámarki og óvissan er mikil. En þau spor sem við stígum þurfa að standast skoðun til lengri tíma og það skiptir máli að Grindvíkingar viti að þau fái aðstoð og við munum eiga við þau bæði frekara samráð og fylgja áfram þeirri hugmyndafræði að saman leitum við leiða sem eru bæði sanngjarnar og skynsamlegar. Að því marki er mikilvægt sömuleiðis að við hér sem höfum lýðræðislegt umboð til setu bæði sem löggjafarvald og fjárveitingavald komum að þessu verkefni saman, enda er þetta verkefni af þeirri stærðargráðu, ekki bara efnahagslega heldur samfélagslega, að það er heilbrigðismerki, skynsamlegt og eðlilegt, að sjónarmið þvert á flokka fái að komast að og verði hluti af þeirri vinnu sem fram undan er vegna þess að þetta er ekki verkefni til skamms tíma heldur langs tíma. Það skiptir máli að við höldum okkur við það öll að hverjar sem útfærslurnar og leiðirnar verða að við gerum hvað við getum til að lágmarka neikvæð áhrif á ríkissjóð, peningastefnu og aðra þætti vegna þess að þannig erum við sannarlega bæði að hjálpa Grindvíkingum og okkur öllum. Umfang þessara aðgerða gæti nefnilega numið tugum milljarða króna og verkefni næstu daga er að útfæra hvernig við fjármögnum svo stórt verkefni, að því munu koma Náttúruhamfaratrygging Íslands, lánveitendur á svæðinu og ríkissjóður. Við erum meðvituð um möguleg neikvæð hliðaráhrif og við verðum að gera hvað við getum til að lágmarka þau. Hluti af því að standa með Grindvíkingum er einfaldlega að lágmarka slík áhrif. Það þýðir auknar byrðar á okkur öll, enda er tjónið til staðar líka þegar ríkissjóði er beitt. Verkefnið er af þeirri stærðargráðu að allir armar hagstjórnarinnar, aðilar vinnumarkaðarins, peningastefna, ríkisfjármál þurfa að axla ábyrgð. Þannig stöndum við raunverulega saman. Í mínum huga hefur alltaf verið algerlega skýrt að stjórnvöld munu hjálpa Grindvíkingum. Ég held að við höfum öll vonað að það væri aðstoð í gegnum tímabundnar hremmingar en nú hefur einfaldlega eðlisbreyting orðið þar á og það hefur orðið skýrara með hverri vikunni að við getum ekki treyst því að svo verði. Með því að gefa Grindvíkingum kost á að losna undan skuldbindingum og veita aðstoð við að tryggja þeim húsnæði skapast svigrúm fyrir þau til að meta eigin hug og taka ákvarðanir á sínum forsendum. Markmiðið með því er að gera Grindvíkingum kleift að taka ákvarðanir fyrir sig og sína fjölskyldu um framtíðina, að þau sjálf ráði örlögum sínum.

og þar fann maður vel fyrir sjokkinu, kvíðanum og vanlíðaninni sem hlýtur að fylgja ástandi sem þessu og ekki má vanmeta. Óvissan er Grindvíkingum erfiðust og ég leyfi mér að efast um að óvissan hafi minnkað eftir blaðamannafund ríkisstjórnarinnar klukkan hálftvö í dag. Við ætlum að taka óvissuna í fangið, sagði hæstv. fjármálaráðherra. Það er virkilega fallega sagt en segir því miður ekki neitt. Reyndar fylgdi svo síðar í ræðu ráðherrans að hún vildi að fólk fengi að ráða ráðum sínum sjálft og gæti fjárfest á nýjum stað. Einnig var talað um að Grindvíkingum yrði tryggt eigið fé en enn er ekki ljóst hvernig að því verður staðið eða við hvað verði miðað til að reikna út eigið fé fólks. Það er samt sem áður mjög gott og veitir Grindvíkingum örugglega von að vita að þeim verði séð fyrir eigin fé þó að ekki sé ljóst hvenær það verður eða undir hvaða formerkjum það verði gert. Og þar stendur hnífurinn einmitt í kúnni. Óvissan hefur verið framlengd og Grindvíkingar sitja enn fastir í því tímabundna ástandi sem þeir eru í núna. Fólk sem er fast í krumlum leigufélagsins Ölmu hefur ekki enn fengið nein svör. Fólk sem býr í sumarhúsum, inni á ættingjum eða í iðnaðarhúsnæði, sem ekki er mannsæmandi, hefur ekki enn fengið nein svör. Ákall Grindvíkinga er mjög skýrt en svörin eru óskýr. Á íbúafundinum í síðustu viku tóku margir Grindvíkingar til máls. Eins og áður þá dáðist ég að yfirvegun þeirra sem voru á fundinum og hversu málefnaleg og skýr þau voru sem tóku til máls. Ein þeirra sem tók til máls var Bryndís Gunnlaugsdóttir, íbúi í Grindavík, og þar sem undirtektir við hennar mál voru gríðarlega sterkar leyfi ég mér að vitna í hennar orð. Hún sagði, með leyfi forseta: „Við viljum vera sjálfstæð, við viljum fá sjálfsákvörðunarréttinn okkar aftur og fá öryggi til langs tíma.“ Ég held að í þessum orðum kjarnist vilji Grindvíkinga og að í þeim felist það leiðarljós sem stjórnvöldum ber að fara eftir. Bryndís sagði líka að Grindvíkingar vildu heimili en ekki hús með fjórum veggjum. Í þessum orðum hennar felst það að tímabundið húsnæði þar sem þú getur sofið er ekki heimili í nokkrum skilningi þess orðs. Það er þess vegna sem svo margir Grindvíkingar kalla eftir uppkaupum á húsnæði í Grindavík. Þau vilja geta búið sér heimili til frambúðar. Ég skil þá afstöðu ríkisstjórnarinnar að það sé stór ákvörðun að ákveða að leggja niður heilt bæjarfélag með því að fara í uppkaup. En þá spyr ég: Er það í raun á borði ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort það verði byggð í Grindavík áfram eða ekki? Er sú ákvörðun ekki Grindvíkinga sjálfra, ekki sem hóps heldur hvers og eins þeirra að taka ákvörðun um áframhaldandi búsetu sína í þessum fallega bæ? Ríkisstjórnin og við sem sitjum á Alþingi verðum að hafa vilja Grindvíkinga í huga og þá má ekki hugsa um þá bara sem einsleitan hóp heldur hóp einstaklinga og þar verður hver og einn að fá að ráða sínum málum eins og hverjum og einum hentar best. Ef ríkisstjórnin er á annað borð tilbúin í uppkaup á eignum Grindvíkinga þá á hún ekki að taka þá gerræðislegu ákvörðun að það geri hún annaðhvort fyrir alla eða engan. Það eru margir sem ekki eru tilbúnir til að taka endanlega ákvörðun um það strax hvort þeir vilji snúa til baka en aðrir eru þegar búnir að taka sína ákvörðun. Það er ekki ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort Grindavík byggist aftur heldur Grindvíkinga sjálfra og þá ákvörðun verður hver og einn þeirra að taka fyrir sig. Það er sú ríkisstjórnarinnar að grípa þá eins og þörf er á. Það er von okkar allra að þessi fallegi og blómlegi bær byggist upp á ný en það virðist einnig ljóst að á því kunni að vera nokkur bið ef af verður. Grindvíkingar hafa gengið í gegnum nóg og það er hlutverk okkar sem hér sitjum að styðja þá í þeirri baráttu eftir bestu getu þó að vissulega muni þurfa eitthvert regluverk í kringum það. En óskýr fyrirheit um að taka vandann í fangið þegar við höfum útfært regluverkið eru ekki þau skilaboð sem Grindvíkingar þurfa núna. Eins og forsætisráðherra sagði þá er þverpólitísk samstaða með Grindvíkingum. Nýtum hana og veitum þeim skýrari svör sem allra fyrst.

Ég vil byrja á því að lýsa aftur yfir samstöðu og samkennd með Grindvíkingum sem ekki aðeins horfa fram á að missa heimili sín heldur horfa fram á að missa jafnvel samfélag sitt og þau dýrmætu félagslegu tengsl sem fylgja því að búa í og hlúa að samfélagi til lengri tíma. Nú er staðan sú að Grindvíkingar eru dreifðir yfir rúmlega 30 sveitarfélög og grindvísk börn eru dreifð yfir rúmlega 60 skóla. Unglingar eru að flosna upp úr námi og hætta í íþróttum. Samkennd, tengsl og traust eru límið sem heldur samfélaginu saman. Mannveran er félagsvera. Við erum hópdýr, við erum tegund sem þróaðist til að vinna saman og við erum sterkust þegar við erum sameinuð. Þannig líður okkur vel. Það er því gríðarlega mikilvægt að gera allt sem í okkar valdi stendur til að varðveita þessi tengsl, til að taka utan um Grindvíkinga, grindvísk börn og aðra sérstaklega viðkvæma hópa sem við berum sérstaka skyldu til þess að passa vel upp á. á. Ég vil í þessu sambandi taka fram strax í upphafi að við munum leggja sérstaka áherslu á að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að viðunandi húsnæði sem því miður hefur vantað upp á í viðbrögðum hingað til. Þá munum við enn fremur gæta sérstaklega að öðrum viðkvæmum hópum eins og eldra fólki, börnum og fólki af erlendum uppruna. Ég veit að við getum gert betur og að allir hér inni vilja gera betur í þeim efnum. Í þessu samhengi er mikilvægt að vara við þeim aðilum sem nú ryðjast fram á völlinn og reyna að stilla Grindvíkingum upp á móti öðrum hópum í samfélaginu okkar, fólki sem vill ala á sundrung frekar en samstöðu, hatri frekar en samkennd og samvinnu. Það er mikils virði að forystufólk allra flokka hefur sameinast um að vinna saman að vandaðri útfærslu á því hvernig skera eigi Grindvíkinga úr snörunni, eins og Bryndís Gunnlaugsdóttur komst að orði á íbúafundi Grindvíkinga um daginn. Það er mikilvægt að það er full samstaða um að Grindvíkingar öðlist fjárhagslegt frelsi til að koma undir sig fótunum á nýjum stað en það er líka mjög mikilvægt að það sé ekki aðeins samstaða hér á þessum stað heldur að Grindvíkingar allir fái að hafa eitthvað um útfærsluna og framkvæmdina að segja. Það er líka mikilvægt að muna að það er ekki til ein lausn fyrir alla og því verðum við að sýna sveigjanleika og koma til móts við þarfir hvers og eins. Sjálf hefði ég viljað eiga þetta samtal, þetta samráð og þetta samstarf, sem nú er farið af stað við ríkisstjórnina, fyrr. Ég fagna því engu að síður að nú liggi fyrir að ríkið taki á sig óvissuna, taki á sig tjónið. Nú þurfum við bara að ákveða útfærsluna á því sem allra fyrst. Sjálfri þykir mér vænt um þjóðfundi og þjóðfundarfyrirkomulag og velti því upp hvort ekki mætti skipuleggja slíkan fund fyrir Grindvíkinga. Þannig gætum við öll unnið saman að lausn til framtíðar.

Virðulegur forseti. Það er erfitt búið að vera að fylgjast með þeim atburðum sem hafa verið í gangi í og við Grindavík og eru því miður ekki um garð gengnir enn. Við vonuðumst auðvitað öll eftir þar væri um tímabundnar hamfarir að ræða. Við komum strax á úrræðum til skemmri tíma til þess að koma fólki í skjól, húsnæði, greiðslu launa og fleiri þætti, en síðan hefur náttúran því miður tekið svolítið völdin og atburðurinn enn í gangi. Á meðan innstreymi er á kviku þá vitum við ekki hvað gerist næst, hvenær það hættir eða með hvaða hætti atburðurinn þróast. Það er því talsvert mikil óvissa og mikilvægt að losa Grindvíkinga, þá sem hafa bundið allt sitt eigið fé og sparnað í húsnæði, úr fjötrum átthaga og skulda. Það er mikilvægt að tryggja að Grindvíkingar geti leyst fjármuni sína úr íbúðarhúsnæði í bænum svo þeir geti byrjað að undirbúa nýja framtíð, hvort sem er um skamma framtíð eða lengri. Það er líka mikilvægt að við höldum þeim möguleika opnum að hægt verði að snúa aftur til Grindavíkur ef guð og náttúran leyfir.

70 var bætt við hér í upphafi janúar og ríkisstjórnin hefur lagt til að þar verði bætt við 50 til viðbótar, þ.e. um 200 íbúðir, og síðan hefur leigufélagið Bjarg heimildir til að kaupa 60 íbúðir til að koma í leigu fyrir tekjulægri Grindvíkinga. En það þarf einnig að tryggja framboð á húsnæði fyrir þá Grindvíkinga sem vilja kaupa sér húsnæði og til þess að tryggja það þarf ríkið að standa að uppbyggingu nýs húsnæðis og vinna að því að tryggja Grindvíkingum forgang að því. Ein leið er að losa um þá átthaga- og skuldafjötra sem þar eru. Aðrar felast þá í því að auka framboð og það er hægt að gera með ýmsum hætti. Það má skoða staðbundnar húseiningar sem er þá skammtímalausn til einhverra ára sem væri hægt að koma upp fyrir einstaklinga og minni fjölskyldur. Það má skoða og nú er til skoðunar innflutningur á húseiningum í stærri stíl eða framleiðsla hér innan lands eins og það getur orðið til þess að auka verulega framboð á íbúðarhúsnæði á markaði. Það má líka skoða takmarkanir eða að þrengja þar skilyrði sem eru á skammtímaleigu á markaði í dag til að tryggja að framboð aukist. Það má skoða allar aðrar leiðir og við þurfum einfaldlega að fara í það að skoða allar aðrar leiðir til þess að auka framboð á húsnæði. Hin tvö stóru óvissumálin sem þarf að eyða er óvissan um afkomu og verðmætabjörgun. Til að tryggja örugga afkomu þeirra Grindvíkinga sem geta ekki vegna aðstæðna sótt vinnu munum við framlengja launagreiðslur til þeirra. Við höfum einnig endurskoðað sértækan húsnæðisstuðning vegna leigugreiðslna. Hann verður vonandi samþykktur hér og framlengdur, kemur væntanlega inn á þing á morgun og mun þannig taka betur mið af fjölda heimilisfólks og eins þeim kostnaði sem fellur til vegna leiguhúsnæðis og þeim aðstæðum sem Grindvíkingar eru í. í. Þá leggjum við áherslu á að Grindvíkingar fái tækifæri og aðstoð við að bjarga verðmætum úr íbúðarhúsnæði sínu og koma í geymslu. Það er líka mikilvægur sá þverpólitíski tónn sem hefur verið hér í dag og sú vinna sem allir stjórnmálaflokkar á Alþingi eru tilbúnir að leggja sig fram um að fara í; útfærslur á því hvernig við komum best Grindvíkingum til aðstoðar. Við þurfum líka að horfa raunsætt á þessa atburði og átta okkur á því að það er náttúran sem er við völd og við erum að reyna að bregðast við. Það er líka ákaflega mikilvægt að það samstarf sem við erum með við bæjarstjórn Grindavíkur og Grindvíkinga alla haldi áfram. áfram. Ég vil segja: Þið Grindvíkingar góðir sem á horfið eigið og verðið að vera miðpunkturinn í þessari umræðu. Þið þurfið að fjalla um hvernig hvernig þið viljið sjá hlutina gerast, hvernig þið viljið sjá það samfélag verða. Við sem samfélag á Íslandi getum vel ráðið við þetta verkefni saman. Það er margt í gangi. Það er unnið að varnargörðum. Það er verið að rannsaka öryggi með jarðvegssjám. Það eru endurbætur á því sem aflaga fer í hverjum atburðinum á fætur öðrum, hita og rafmagni komið á bæinn aftur og aftur þar sem jarðskjálftar og eldgos skemma. Herra forseti. Það er liðin rétt rúm vika frá því að við sáum hraun flæða inn í byggðina í Grindavík og það var hrikalegt að sjá. Sú leið sem við í ríkisstjórn höfum ákveðið að fara gefur færi á yfirvegun. Hún gefur færi á því að við finnum skynsamlegar leiðir, leiðir sem leysa Grindvíkinga úr fjötrum. En tíminn líður. Ekki er langt síðan við stóðum við upphaf heimsfaraldurs og trúðum því að við myndum aldrei heilsast aftur, aldrei faðmast aftur, og svo leið tíminn. Ólafur Jóhannesson, forsætisráðherra og formaður Framsóknar, sagði í sjónvarpsumræðum skömmu eftir gosið í Eyjum þegar umræður voru um flutning byggðarinnar upp á land: Vestmannaeyjar skulu rísa. Þau áform sem ríkisstjórn Íslands kynnti í dag gefa okkur færi á von, gefa okkur færi til að segja: Grindavík skal rísa.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa yfirferð um stöðu þeirra alvarlegu mála sem við stöndum frammi fyrir í Grindavík og þetta eru óvenjulegir tímar sem við lifum á hér sem samfélag, sem sterkt, mannlegt og heilbrigt samfélag, en ekki síst eru þetta erfiðir tímar fyrir Grindvíkinga. Þá skiptir máli að allir tónar sem eru slegnir, m.a. af hálfu stjórnmálanna, hljómi hljómi saman og séu skýrir, í þeim felist skýr skilaboð til Grindvíkinga, okkar fólks. Ég vil líka þakka fyrir þann fund sem við formenn stjórnmálaflokkanna áttum í morgun með ráðherrum úr ríkisstjórn þar sem var farið yfir stöðuna. Við höfum lagt áherslu á það í Viðreisn að það verði unnið hratt og vel með það fyrir augum að koma öllum þessum mikilvægu málum í farveg og svara öllum spurningum Grindvíkinga. Þær eru ótal margar og þær eru mismunandi af hálfu Grindvíkinga. Þetta er ekki einsleitur hópur heldur fólk sem er með sín mismunandi viðhorf til lífsins, hvernig það vill tækla framhaldið, fara til baka eða halda því opnu eða

Í morgun voru kynntir sjálfsagðir hlutir sem ég fagna um leið eins og að fara í leigugreiðslur, úr 75% í 90% tryggingu, það skiptir mjög miklu máli, húsnæðisstuðningurinn, fjölgun íbúða, bæði í gegnum Bjarg og Bríeti, allt mjög mikilvægt, einfaldar ákvarðanir að taka og styðja. Við í Viðreisn höfum talað um þjóðstjórn um þetta mikilvæga verkefni og ég vil í rauninni fagna því að það er að nást núna með þessum fundi sem við áttum í morgun. Ég vona að það verði þannig að ríkisstjórnin fari í það verkefni af heilum hug með okkur í stjórnarandstöðunni því að það er okkar sameiginlega verkefni að skila verkefninu skýru og kláru og heilu til Grindvíkinga þannig að þeir geti unnið úr sínum viðfangsefnum.

það er hægt að vinna þetta hratt og vel. Við vitum hvað hvílir á Grindvíkingum, hvaða hugsanir þeir eru með og hafa sett fram og við þurfum einfaldlega að ná að svara þeim. Sunnudagurinn 14. janúar var okkur öllum afar þungur en hann er líka ákveðin áskorun og prófsteinn á okkar samfélagsgerð. Það er ekki auðvelt að lifa með jarðskjálftum og þessum grimmilegu sprungum sem eru nú í Grindavík og núna með eldgosi og hraunrennsli. Það hefur í rauninni í

til að feta áfram sinn veg í sínu lífi. Það þýðir ákveðið svigrúm. En ég segi líka að þetta er risaverkefni. Við gerum okkur grein fyrir því og þess vegna lögðum við m.a. áherslu á það í Viðreisn að setja þjóðstjórn um verkefnið til þess að við getum unnið það hratt og örugglega. En verkefnið er snúið. Ég ætla ekkert að draga dul á það.

þetta er viðfangsefni og þetta er verkefni okkar hér á þingi að leysa úr en ekki Grindvíkinga að hafa áhyggjur af. Það er okkar að leysa þessi verkefni og þess vegna er þeim mun mikilvægara að við gerum þetta þvert á flokka af því að við þurfum öll að bera ábyrgð á þessu. Þetta er ekki eitthvað sem núna afgreiðist til að mynda út frá fjármálum bara á nokkrum vikum. Þetta er verkefni sem tekur til þessarar ríkisstjórnar og annarra ríkisstjórna líka. Það er því mikilvægt að við sem erum í ólíkum flokkum öxlum öll

Herra forseti. Eins og áheyrendur heyra og hafa eflaust og vonandi gert sér grein fyrir á síðustu dögum og misserum þá ríkir mikill einhugur meðal þingmanna, milli stjórnar og stjórnarandstöðu, um að komið verði til móts við Grindvíkinga eins vel og kostur er. er. Fyrr í dag kynnti ríkisstjórnin hvar mál standa í sinni vinnu og kannski ekki margt sem kom á óvart í því. En þó, þar var staðfest að vilji sé til að tryggja eignir Grindvíkinga. Hvaða leið sem verður farin, hvernig sem þetta þróast þá virðast þingmenn allir, stjórn og stjórnarandstaða, vera að komast að þeirri sameiginlegu niðurstöðu að sú leið verði að vera til þess fallin að tryggja eignir Grindvíkinga. Það er auðvitað mjög jákvætt. En það voru kannski meiri tíðindi í því fólgin að í morgun skyldi vera ákveðið að unnið verði að þessu verkefni áfram formlega í sameiningu, í sameiningu allra flokka. Slík fyrirmyndir eru auðvitað til, m.a. eftir gosið í Vestmannaeyjum, en ég held að það sé mikilvægt að þetta skyldi þó liggja fyrir, að það næðist þessi samstaða þó að það eigi eftir að útfæra það. En sú útfærsla hlýtur að fela í sér að ólíkir flokkar komi að því að skoða hugmyndirnar, ræða þær sín á milli, að þetta verði ekki fundir eins og stundum er þegar talað er um samráð þar sem búið er að leggja línurnar, búið að taka ákvarðanir og svo eru þær kynntar fyrir hinum. Í málum sem þessu þurfa ólík sjónarmið að takast á. Það eru ekkert ólík sjónarmið um markmiðið. Markmiðið hjá okkur öllum er nokkurn veginn það sama, en það kunna að vera ólík sjónarmið um leiðirnar. Það eru líka ólík sjónarmið um leiðirnar meðal Grindvíkinga, sem eiga auðvitað að leiða þetta og taka ákvörðun á endanum um hvernig mál verða til lykta leidd, hvernig Grindavíkursamfélaginu verður bjargað. En það verða líka fyrir vikið að fá að vera ólík sjónarmið þeirra stjórnmálamanna sem að þessu koma ef ástæða þykir til. Það er ekki gott í neyðarástandi að menn víki þá frá þeirri grundvallarreglu lýðræðisins að tekist sé á um ólíkar leiðir, ólíkar lausnir. Hugsanlega komast allir strax að sömu niðurstöðu um bestu leiðina, bestu lausnina, ef hún birtist allt í einu. En ef svo er ekki þá verðum við að geta rætt það. Við verðum að geta leyft okkur að

að þetta er svo gjörólíkt pólitísku argaþrasi þar sem hver og einn þingmaður eða hver og einn flokkur kann að byggja á sinni fyrir fram mótuðu sýn um samfélagið og hvernig beri að leysa öll þau mál sem við höfum tekist á við í áratugi eða árhundruð. Í þessu tilviki eru allir meira og minna á því að nú sé þetta bara spurning um að leita að bestu lausninni. Markmiðið er hið sama og ég efast ekki um að ef einhver heyrir af annarri og betri lausn en viðkomandi hafði haft í huga áður þá muni sá hinn sami skipta um skoðun. Ég er til í að skipta um skoðun þó að ég sé ekki búinn að fullmóta mína hugmynd að bestu lausn. En ég er sannarlega opinn fyrir hugmyndum hvaðan sem þær koma og auðvitað sérstaklega frá Grindvíkingum. Hafi mér dottið í hug að eitthvað eitt væri best og heyri svo af öðru þá mun ég aðlaga mig að því og ég efast ekkert um að aðrir stjórnmálamenn muni gera það líka. En við verðum líka, núna þegar farið verður af stað með að leita að lausnunum, að gera okkur grein fyrir eðli stöðunnar og hversu gríðarlega stórt viðfangsefni þetta er. Því fylgir að við þurfum að sætta okkur við það að Ísland er ekki eins vel í stakk búið til að takast á við þetta og það ætti að vera eða gæti hafa verið. Þar með er ég ekki að segja að við munum ekki geta tekist á við þetta, alls ekki. En þegar við leitum leiðanna þá þurfum við engu að síður að líta á stöðuna eins og hún er. Ástæðan fyrir að ég nefni þetta er fyrst og fremst sú að við munum óhjákvæmilega þurfa að forgangsraða upp á nýtt. Við munum þurfa að forgangsraða í þágu Grindvíkinga, í þágu ástandsins þar og þess að takast á við þá stöðu. Ríkið hefur verið rekið með gegndarlausum halla núna ár eftir ár þannig að staða þess er ekki eins góð og hún ætti að vera til að takast á við áföll eins og þessi. Það þýðir að við þurfum að spara annars staðar. Ýmsir málaflokkar hafa verið stjórnlausir.

sem stafa af því að ekki hefur verið tekið á þeim málaflokki sem skyldi á undanförnum árum. Við ættum því að vera miklu betur í stakk búin til að takast á við vandann nú. En ástæðan fyrir að ég tel rétt að nefna þetta og minna á og ítreka er sú að þetta þýðir einfaldlega að við þurfum að gera betur. Við þurfum að forgangsraða í þágu Grindvíkinga. Ríkið þarf að spara til að geta ráðist í þær aðgerðir sem hér er þörf á, enda er kostnaðurinn smávægilegur í samanburði við hallarekstur undanfarinna ára, ég tala nú ekki um í samanburði við það fjármagn sem kom frá slitabúum bankanna, frá vogunarsjóðunum og öðrum kröfuhöfum þeirra í stórum aðgerðum á sínum tíma. Það voru stóraðgerðir á fjármálasviði. Hér þarf stóraðgerðir sem varða, ekki bara fjármálin heldur líka líf líf og heilsu fólks og framtíð heils byggðarlags. Við höfum sýnt á undanförnum árum, Íslendingar, og áratugum að við getum tekist á við neyðarástand en eigi það að takast sem skyldi þá þarf tvennt að koma til a.m.k.: Áframhaldandi lýðræðisleg umræða, umræða um hvaða hugmyndir, hvaða lausnir eru bestar og ný forgangsröðun, forgangsröðun sem felur í sér brotthvarf frá þeirri stefnu sem hefur verið rekin á Íslandi undanfarin ár. Þetta tvennt eru grundvallaratriði; lýðræðisleg umræða og ný forgangsröðun. Og að sjálfsögðu eigum við í vinnu okkar sem fram undan er fyrst og fremst og umfram allt að líta til þarfa og vilja Grindvíkinga. Þeir verða að leiða það áfram hvernig þeirra samfélag og þeirra byggðarlag þróast. Stjórnmálamenn hér á Alþingi og aðrir munu, treysti ég á, fyrst og fremst vilja finna þær lausnir

Virðulegi forseti. Sú jarðfræðilega atburðarás sem hófst í nágrenni Grindavíkur árið 2019 tók á sig öllu alvarlegri mynd í nóvember síðastliðnum með umfangsmiklum samfélagslegum afleiðingum sem langmest bitna á Grindvíkingum en hafa áhrif langt út fyrir Grindavíkurbæ. Mestu máli skiptir auðvitað fólkið í Grindavík og með fólkinu stöndum við öll. Þetta er nefnilega ekki bara jarðfræðileg atburðarás, þetta er líka samfélagsleg atburðarás. Strax í nóvember síðastliðnum brást ríkisstjórnin hratt og örugglega við og Alþingi sömuleiðis greiddi götu þingmála og studdi allar aðgerðir sem lagðar voru til. Þar ber hæst frumvarp hæstv. forsætisráðherra um heimildir til handa hæstv. dómsmálaráðherra til að reisa varnargarða, frumvarp mitt um stuðning við greiðslu launa, frumvarp hæstv. innviðaráðherra um stuðning á leigumarkaði og þær fjárheimildir sem Alþingi samþykkti til kaupa á íbúðum í gegnum Leigufélagið Bríeti, svo eitthvað sé nefnt. Þá var opnuð miðstöð í Tollhúsinu í Reykjavík þar sem upplýsingar um alla helstu þjónustu má finna auk sálfélagslegs stuðnings. Einnig hefur mikil og góð vinna verið lögð í að tryggja börnum leikskóla- og grunnskólapláss. Margir aðilar leggja hér hönd á plóg og eiga miklar þakkir skildar og það er gott að finna samstöðuna í samfélaginu þegar hluti okkar þarf á margháttaðri aðstoð að halda. Virðulegi forseti. Nú undir lok janúarmánaðar búum við enn við mikla jarðfræðilega óvissu og við munum halda áfram að búa við hana. Það er kannski mergurinn málsins að á sama tíma og við þurfum að byggja ákvarðanir okkar á vísindalegu og samfélagslegu mati munu ákvarðanir okkar einnig byggja á því að það er óvissa um hvaða áhrif jarðfræðilegir atburðir á næstu vikum, mánuðum og jafnvel árum og áratugum kunna að hafa á svæðið í Grindavík. Sú þekking sem felst í því að skilja eða virða að mikil óvissa sé til staðar er líka þekking sem horfa þarf til. Óvissan felst allt frá því að ekki verði fleiri atburðir á svæðinu upp í áframhaldandi jarðfræðilega virkni í mánuði og ár, virkni sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig muni líta út. Nákvæmlega þetta kristallaðist svo vel í því þegar í ljós kom að sprungur voru mun víðfeðmari og faldari en við höfðum áttað okkur á, nýr sigdalur myndaðist og gjósa tók alveg í jaðri byggðarinnar í Grindavík. Akkúrat þessar aðstæður sem nú hafa skapast eru án fordæma í byggð á Íslandi þannig að til viðbótar við að framlengja þær aðgerðir sem nú þegar hefur verið gripið til þarf nú að tryggja eignir Grindvíkinga og gera íbúum kleift að hefja nýtt líf annars staðar þó að fólk kunni að snúa aftur síðar ef aðstæður leyfa. Þetta er langstærsta verkefnið núna en það er eðlilegt að gefa sér tíma til að útfæra hvernig megi tryggja þessi markmið og ég finn að það er stuðningur við það hér á Alþingi. Út frá þessari breyttu stöðu þar sem jarðhræringar, eldsumbrot og jarðfræðileg óvissa ráða ríkjum er ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur nú að vinna að aðgerðum til aðstoðar Grindvíkingum, líkt og hæstv. forsætisráðherra greindi frá í munnlegri skýrslu sinni. Markmiðið er skýrt; að verja eignastöðu, afkomu og velferð íbúa Grindavíkur. Hér vil ég samt sem áður ítreka að við munum leitast við að tryggja að aðgerðir sem ráðist verður í hafi eins lítil áhrif á verðbólgu og húsnæðismarkað og unnt þó svo að þau áhrif verði óhjákvæmilega einhver. Hér skiptir t.d. gríðarlegu máli að auka framboð á húsnæði, hvort heldur sem er að losa um íbúðir sem nýttar eru í skammtímaleigu, koma íbúðum í uppbyggingarferli aftur af stað, koma af stað framkvæmdum á fjölda byggingarhæfra lóða í eigu verktaka eða flytja inn einingahús sem gætu aukið framboð íbúða til muna. Virðulegi forseti. Manni hlýnar um hjartaræturnar að finna samstöðuna hér á þingi. Höldum um hana, varðveitum hana og leiðarljós okkar á að vera það að um er að ræða samfélagslegt verkefni sem kallar á samvinnu og samstöðu okkar allra. Við berum öll byrðarnar saman af samfélagslegum verkefnum og áskorunum eins og nú þegar við ætlum áfram að taka utan um málefni Grindvíkinga af festu og öryggi með Grindvíkingum sjálfum og það mun okkur takast í sameiningu að gera.

Herra forseti. Hér hafa hæstv. ráðherrar og hv. þingmenn úr öllum flokkum talað svo til einum rómi um hvað þurfi að gera fyrir Grindvíkinga, vegna þess að það sem gerðist þar, gerðist. Fyrst og fremst þurfum við að losa fólkið undan fjárhagsbyrðum og óþarfa áhyggjum og gæta að því að börnin fái fast land undir fætur í bókstaflegri merkingu með öryggi og rútínu skólagöngu og tómstunda. Ég vil jafnframt minna enn og aftur á að þegar þjóð stendur frammi fyrir samfélagsverkefni af þeirri stærðargráðu sem við Íslendingar gerum nú er farsælast að gera það í þverpólitísku samstarfi og ég fagna því að hér sé vel tekið í það. En fyrst þurfum við að finna lausn fyrir fólkið í Grindavík og svo fyrir fyrirtækin og rekstur bæjarins. Það verkefni bíður svo þingheims að glíma við efnahagslegar afleiðingar lausnanna sem leggjast á það sem fyrir er. Þá munum við sennilega vilja fara ólíkar leiðir, allt eftir pólitískum áherslum, sjáum til með það. Það þarf að gæta að því að allir leggi sinn sanngjarna hlut af mörkum í þeim eftirleik. Ég leyfi mér að vitna hér í tvo ágæta íbúa Suðurnesja, Gyrði Elíasson rithöfund og Pétur Hafstein Pálsson, framkvæmdastjóra útgerðarfyrirtækisins Vísis í Grindavík. Ljóð Gyrðis Ósvarað finnst mér eiga vel við þá ótrúlegu stöðu sem Grindvíkingar eru í. Staðan er raunveruleg en samt svo óraunveruleg. Ráðamenn hafa sagt ýmislegt síðan svarta sviðsmyndin dróst upp en mörgu er enn ósvarað. Ljóðið er svona, með leyfi forseta: „Allt sem hefur gerst síðan það sem gerðist gerðist, gerðist það?“ Gyrðir Elíasson býr í Garðinum sem er norðurhverfið í Suðurnesjabæ sem varð til við sameiningu Sandgerðis og Garðs. Í viðtali í gær á Sprengisandi á Bylgjunni talaði Pétur Hafsteinn Pálsson fyrir því að sveitarfélögin á Suðurnesjum sameinist í eitt. Hann lagði til að Suðurnesjamenn stækkuðu heimavöllinn og þá þyrftu Grindvíkingar ekki að flytja annan bæ heldur bara á milli hverfa í sveitarfélaginu Suðurnes. Við erum nokkrir Suðurnesjamennirnir sem höfum talað nokkuð lengi fyrir slíkri hugmynd en nú virðist þessi lausn blasa við í erfiðri stöðu. Sveitarstjórnir hinna bæjanna á Suðurnesjum hafa bent á að nægar lóðir séu þar fyrir íbúðir. Uppbygging einingahúsa að fyrirmynd Eyjabyggða væri upplögð.

Þjónustan er samtengd nú þegar og skrefið til sameiningar er ekki ýkja stórt. Pétur benti á það augljósa; að Grindvíkingar eru ekki að flytja heim í bráð. Þau þurfa að koma sér fyrir annars staðar og skapa eins góðan stöðugleika og mögulegt er fyrir líf sitt. Ef stefnan yrði tekin á sameiningu sveitarfélaganna fjögurra á Suðurnesjum væri hægt að blása Grindvíkingum von í brjóst og trú á framtíðina. Rekstur Grindavíkurbæjar eru augljóslega í uppnámi og ýmis praktísk mál mætti leysa með sameiningu sveitarfélaganna. Hamfarirnar í Grindavík kalla á að Suðurnesjamenn allir taki höndum saman. Ráðherrar og þingmenn þvert á flokka eiga einnig að taka höndum saman og leggja fram lausnir sem duga fyrir fólkið, fyrirtækin og samfélagið í Grindavík vegna þess að það sem gerðist gerðist.

Ég vil byrja á því að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir góða ræðu um málefni Grindvíkinga og aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að mæta þeirri erfiðu stöðu sem upp er komin. Í þessu langa almannavarnaástandi sem nú hefur varað í yfir fjögur ár hafa almannavarnir, Landhelgisgæslan og aðrir viðbragðsaðilar ótvírætt sannað gildi sitt og mikilvægi fyrir land og þjóð. Við höfum og komum til með að þurfa að reiða okkur á þessar mikilvægu stofnanir í komandi verkefnum til að standa vörð um líf og heilsu fólks sem og okkar mikilvægu innviði. Reynslan hefur sýnt okkur að það fyrirkomulag og uppbygging á viðbragðskerfi, kerfinu sem við eigum, hefur reynst vel og nýtur almenns trausts í samfélaginu. Þær mótvægisaðgerðir sem gripið hefur verið til hafa jafnframt sannað gildi sitt en þær stóru ákvarðanir sem ég hef tekið um uppbyggingu varnargarða hafa reynst þarfar, þeir hafa sannað gildi sitt og eru til þess fallnir að forða frekara tjóni. Við þurfum áfram að vinna að mikilvægum mótvægisaðgerðum, forða frekara tjóni og sinna mikilvægri verðmætabjörgun. Það er verkefni dagsins í dag og næstu vikna og mánaða. Grindavík er um margt sérstakt samfélag þar sem mikil atvinna, samheldni og gróska hefur einkennt samfélagið. Hefur Grindavík þannig verið eitt af dugmestu sveitarfélögum landsins og ef eitthvert sveitarfélag getur byggt upp öfluga starfsemi á ný þá er það Grindavík. Stjórnvöld munu standa með Grindvíkingum í að takast á við stöðuna sem komin er upp og á sama tíma og við grípum Grindvíkinga munum við gefa þeim tækifæri til að byggja upp sitt samfélag á nýjan leik. Grindvíkingar hafa sýnt ótrúlega þrautseigju, æðruleysi og þolinmæði á þessum fjórum árum sem þessa jarðhræringar og umbrot hafa staðið yfir. Ég biðla til Grindvíkinga um að sýna stjórnvöldum þolinmæði við að útfæra og koma í framkvæmd þeim aðgerðum sem nú er í vinnslu og undirbúningi. Það er ljóst að við erum komin á tímabil mikilla jarðhræringa og eldsumbrota. Því miður fylgir þessu mikil óvissa og munu aðgerðir okkar óhjákvæmilega vera því marki brenndar. Þá er jafnframt ljóst að augu okkar þurfa að vera á öllu suðvesturhorninu og geta því önnur sveitarfélög þurft að vera viðbúin auknum jarðhræringum og umbrotum. Markmið okkar núna er að tryggja öryggi Grindvíkinga og draga úr þeirri óvissu sem þeir upplifa í dag. Á sama tíma er það verkefni okkar að treysta undirstöðu bæjarins og taka nauðsynleg skref í átt að öruggri búsetu í Grindavík. En við erum stöðugt minnt á að mennirnir áforma en náttúran ræður. Við höfum því miður ekki fulla stjórn á þessu verkefni enda hefur móðir jörð sýnt okkur að hún er við völd. Við munum þó gera allt sem í okkar valdi stendur til að gera líf Grindvíkinga bærilegt og skapa frekari forsendur til búsetu í Grindavík til framtíðar. Reynsla undanfarinna ára sýnir okkur að fyrirbyggjandi aðgerðir og vel ígrundaðar undirbúningur getur dregið úr áhættu og verndað líf og eignir. Þannig getum við best mótað öruggara umhverfi fyrir okkur öll og komandi kynslóðir. Þá vil ég við þetta tilefni þakka öllum viðbragðsaðilum fyrir fumlaus viðbrögð og þeirra ómetanlega framlag við krefjandi aðstæður. Þeirra fórnfýsi og óeigingjarna starf verður seint fullþakkað. Það er einnig gott að finna þennan einhug og samtakamátt hér í þessu húsi og vænti ég þess að svo verði áfram í þessu vandasama og umfangsmikla verkefni sem við öll höfum hér fyrir framan okkur.

Virðulegur forseti. Fólk sem lendir í hverju áfallinu á eftir öðru eins og Grindvíkingar hafa orðið fyrir undanfarin ár nær því miður oft ekki að vinna úr og skilja allar þær upplýsingar sem á því dynja. Fólk í áfalli er dofið og á þar af leiðandi margt mjög erfitt með að leita sér hjálpar. Það er okkar að sjá til þess að þetta fólk fái þá hjálp sem það þarf á að halda. Samfélagið í Grindavík er í upplausn og ríkisstjórnin þarf að drífa í því að samþykkja að kaupa húsnæði þeirra sem vilja losna og það þarf að gera það strax

sem eru með börn og þá einnig þeirra fjölskyldna sem þurfa að hugsa um veika aldraða ættingja vegna þess að þeir hafa ekki aðstöðu til að vera á hjúkrunarheimili. Það er annað áfall ofan á áfall. Þetta þarf að leysa. Aldrað fólk inni á ættingjum í þessu ástandi verðum að sjá til þess að leysa það mál fljótt og auðveldlega, sérstaklega gagnvart því fólki sem er kannski líka veikt og hefur ekki aðstöðu til að annast sína ættingja. Fatlað fólk, við þurfum að taka sérstaklega á því og fólki sem er í félagslegum íbúðum í félagslega kerfinu. Þetta eru viðkvæmustu hóparnir. Þetta er fólk sem er þegar í áfalli vegna veikinda og þarf mest á okkur að halda.

heyrir af því að fólk sé að keyra austan úr sveit inn í Reykjavík til að fara með barnið sitt á leikskóla í Reykjavík en býr á Selfossi, þarf síðan að fara með annað barn í skóla og þarf síðan að fara í vinnu á Reykjanesi.

Frú forseti. Óvissa skapast þegar fólk hefur of litlar upplýsingar um atburð og afleiðingar hans á líf þeirra. Sú óvissa gerir það að verkum að það er erfitt að skipuleggja eða spá fyrir um framtíðina. Þegar óvissa er til staðar magnast upp mikil streita. Flest erum við vanaföst og viljum hafa hlutina eins og þeir hafa alltaf verið og þegar atburðir gerast í kringum okkur sem við höfum litla eða enga stjórn á skapast ávallt mikil óvissa. Á mínum 20 ára ferli við að bregðast við náttúruhamförum víða um heim hef ég ítrekað upplifað það hvernig óvissan getur lamað heilu samfélögin. En ég hef líka upplifað það hvernig sú óvissa hverfur þegar erfiðar ákvarðanir eru loks teknar. Þá fyrst getur fólk farið að byggja líf sitt upp á nýtt. Óvissa er mjög lamandi, sér í lagi þegar hún snýr að grunnþörfum eins og húsnæði, framfærslu eða líðan barnanna okkar. Þú getur ekki tekið ákvarðanir nema í stuttan tíma í senn. Þú sættir þig við aðstæður ef þú veist að þær vara kannski bara í einhverjar vikur. En ef þér er sagt að þær aðstæður muni vara lengur en ekki hversu lengi þá geturðu ekki skipulagt framtíðina. Þó svo að ekkert okkar geti sett sig í spor Grindvíkinga þá höfum við eflaust öll einhvern tímann á lífsleiðinni upplifað það hvernig óvissan lamar okkur. Við þekkjum það líka flest hvað lífið varð miklu betra um leið og óvissan hvarf. Það er því eitt það mikilvægasta sem hægt er að gera akkúrat núna fyrir Grindvíkinga, að fara í aðgerðir sem draga úr eða fjarlægja með öllu þá óvissu sem þeir standa frammi fyrir. Vísindamenn treysta sér ekki til þess að áætla hversu langur tími þarf að líða þar til öruggt verður aftur að búa í Grindavík. Við höfum séð, t.d. í tengslum við eldgosið í Fagradalsfjalli, að allt að ár getur liðið á milli atburða. Það væri því ekkert fjarri lagi að segja að eftir að vísindamenn telja að kvikusöfnun og landrisi sé lokið þurfi að líða eitt ár áður en við getum sagt að atburðunum í nágrenni Grindavíkur sé lokið. Þær viðgerðir á innviðum sem farið er í áður en atburðunum er lokið getur verið töpuðu vinna og þarf þess vegna að einblína á aðgerðir sem vernda verðmæti. Það hefur einnig komið fram að það muni taka sex til níu mánuði að laga alla innviði. Við getum því reiknað með því að það taki allt að eitt og hálft eða tvö ár áður en mögulegt verður fyrir fólk að flytja aftur í bæinn. Það eitt að ákveða að ekki verði flutt þarna inn næstu tvö árin er mjög erfið ákvörðun en hún hjálpar til við að draga úr þeirri óvissu sem er til staðar. Hún breytir líka algerlega þeirri sviðsmynd sem ríkið hefur sett upp um stuðning við íbúa Grindavíkur. Í stað skammtímalausna þarf að setja fókusinn á aðgerðir sem duga til a.m.k. tveggja ára. Það er sorglegt að heyra að nú, átta dögum eftir að hraun rann inn í Grindavík, þurfi Grindvíkingar áfram að bíða í óvissu, í þrjár til fjórar vikur í viðbót, eftir því að alvörutillögur komi frá ríkisstjórninni. Og þó svo að það sé ánægjulegt að fara eigi í þverpólitískt samstarf um lausnir í samráði við Grindvíkinga þá hefði það samstarf hins vegar átt að vera löngu, löngu byrjað. Þannig hefði verið hægt að kynna lausnir í dag en ekki bíða með þær fram í miðjan febrúar. Það liggur nú á okkur sem hér sitjum að vinna hratt og vel saman í því að eyða óvissu Grindvíkinga,

Virðulegi forseti. Nú hefur það gerst sem ég óttaðist mest þegar við fengum fyrst fregnir af því að jarðvegur væri tekinn að rísa við Svartsengi fyrir um fjórum árum síðan. Eldgos hefur ekki bara ógnað byggð á Suðurnesjum hefur hraun flætt inn í Grindavík og tekið með sér þrjú hús, skemmt innviði bæjarfélagsins og laskað veitukerfi svæðisins. Staðreyndin er sú að við stöndum enn í miðjum atburði og óvissan er mikil um framtíðina. Það var þó fagnaðarefni að sjá varnargarða sanna gildi sitt en við verðum að gera ráð fyrir að gossprungur geti opnast innan þeirra eins og við sáum raungerast að hluta þann 14. janúar síðastliðinn. Almannavarnir, vísindamenn og björgunarsveitir hafa unnið þrekvirki á þessum tímum, í ljósi aðstæðna, og verður þeim seint fullþakkað sitt framlag. Frú forseti. Fyrir Grindvíkinga einkennast undanfarnir mánuðir af ótta, óvissu, jarðhræringum, eldgosum, rýmingum, sprungumyndunum og ítrekuðu almannavarnaástandi. Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér né hversu lengi við munum þurfa að glíma við náttúruöflin á Reykjanesi. Því er eina raunhæfa leiðin fólgin í forvörnum, æðruleysi, dugnaði og samkennd. Í mínum huga blasir við nýr veruleiki, þar sem ekkert lát er á jarðrisi við Svartsengi. Grindavík er á hættusvæði. Auðvitað er það Grindvíkingum ólýsanlegt áfall en einnig mikið áfall fyrir okkur Suðurnesjabúa og landsmenn alla. Mannauðurinn sem skapað hefur sterkt samfélag í Grindavík er ómetanlegur og nú er það okkar verkefni að sameinast um stuðning í verki. Í hjarta mínu hef ég ávallt hugsað til Grindvíkinga. Ég vil minnast sérstaklega á færslu sem Rannveig Jónína Guðmundsdóttir, íbúi í Grindavík, orðaði svo vel daginn eftir að það „Ímyndið ykkur að vera í þeirri stöðu að mega ekki fara heim. Horfa upp á húsið sitt brenna í beinni útsendingu, hús þar sem þú skapaðir minningar með fjölskyldunni þinni eða þar sem þú ætlaðir að skapa minningar með fjölskyldunni þinni. Ímyndið ykkur það að horfa upp á hluta af heimabæ ykkar renna undir hraun.“ Þetta eru þær tilfinningar sem Grindvíkingar bera innanbrjósts í stöðunni eins og hún er. Ímyndið ykkur bara þá stöðu og hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir þetta ágæta fólk.

Í samtölum mínum við bæjarbúa í Grindavík hefur komið fram sú ósk að þeir fái að ráða örlögum sínum sjálfir. Við eigum að koma til móts við þær óskir eftir fremsta megni. Trú mín á getu okkar Íslendinga við að veita stuðning og takast á við erfið og flókin verkefni þegar mest á reynir er bjargföst. Virðulegur forseti. Kæru Grindvíkingar. Við munum verja bæinn, fyrirtækin, höfnina og innviðina. Við munum grípa ykkur. Við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að standa þétt með ykkur. Og þegar fram líða stundir mun Grindavík rísa á ný. Það eru rúmir tveir mánuðir liðnir frá því að Grindavíkurbær var rýmdur, frá því að náttúruöflin hröktu fjölskyldur af heimilum sínum og sundruðu rótgrónu og fallegu samfélagi. Atburðurinn fyrir rúmri viku síðan þegar sprunga opnaðist og hraun rann um götur bæjarins og brenndi hús var síðan til þess fallinn að auka enn frekar álagið á bæjarbúa sem nú þegar lifa í fullkominni óvissu um afkomu sína, um menntun barnanna sinna og um framtíðina. Það er gott að Alþingi sé loksins komið saman til að ræða þessa stöðu. Það hefði mátt gerast fyrr. Ég finn að samstaða þingmanna með Grindvíkingum er algjör. Hér eru allir sammála um að það þurfi að bregðast við og það þurfi að gerast strax. Þessa samstöðu þarf ríkisstjórnin að virkja. virðulegi forseti, lýst vanmættinum og sorginni sem ég finn með Grindvíkingum gagnvart eyðingarkrafti náttúruaflanna. En samhugur og samkennd færa fólki ekki þak yfir höfuðið, fjárhagslegt öryggi eða mat á borðið. Hröð handbrögð þingsins í fjárhagslegum stuðningi og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis gera það hins vegar. Það er leiðin fram á við núna og við megum engan tíma missa. Starfshópur um framboð á húsnæði fyrir Grindvíkinga skilaði innviðaráðherra tillögum sínum fyrir síðustu jól. Niðurstaða hópsins var sú að það er til nóg af lóðum til uppbyggingar á nýju húsnæði verði ákveðið að fara þá leið. Það á sérstaklega við um sveitarfélög á suðvesturhorni landsins í nágrenni Grindavíkur: Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Voga og Hafnarfjörð. Við vitum ekki hvenær Grindavíkurbær verður aftur öruggur staður fyrir fjölskyldur til að búa sér heimili og ala upp börn og afstaða fólks til þess hvenær og hvort það vilji snúa aftur er skiljanlega ólík. Þess vegna þurfum við skýra valkosti fyrir fólk sem taka tillit til mismunandi aðstæðna og mismunandi skoðana íbúanna. Valfrelsi íbúa verður að liggja til grundvallar þeirri lausn eða þeim lausnum sem Alþingi ákveður. Virðulegi forseti. Ef sú leið verður farin að flytja inn einingahús, eins og gert var eftir eldgosið í Vestmannaeyjum í janúar 1973, gætu slík hús verið tilbúin eftir u.þ.b. eitt ár. Þess vegna þarf að hefjast handa strax,

Miðað við þann fjölda lóða sem til staðar er ætti uppbygging einingahúsa að vera vel möguleg. Ríkið er sjálft stór landeigandi í Reykjanesbæ og því ættu að vera hæg heimatökin að skaffa land undir slík hús. ef allt fer á besta veg og Grindavíkurbær verður aftur öruggur innan ársins yrði uppbyggingin ekki til einskis, þvert á móti er þegar víðtækur húsnæðisskortur á landinu og hröð uppbygging myndi þá aðeins verða til þess fallin að draga úr framboðsskortinum og bæta hag allra. Fórnarkostnaðurinn af því að ráðast í slíka uppbyggingu strax er þar af leiðandi enginn. Virðulegi forseti. Hér ríkir eining um að styðja við Grindvíkinga og hér ríkir að sama skapi eining um að sameiginlegir sjóðir verði nýttir til þess. Grindvíkingar eiga ekki sjálfir að bera kostnaðinn af þessari stöðu. Nú hefur ríkisstjórnin upplýst um aðgerðir til stuðnings Grindvíkingum sem lesa mátti um í fréttatilkynningu á vef Stjórnarráðsins í dag. Margar af þeim aðgerðum þekkjum við og þar er verið að bæta í, bæði vegna þess að upphæðirnar hafa reynst of lágar en einnig vegna þess að fyrri stuðningur hefur ekki dugað til að koma Grindvíkingum í viðunandi húsnæði. Önnur úrræði virðast vera fyrirheit um að komið verði til móts við Grindvíkinga, m.a. um að þeir geti losað þá fjármuni sem þeir eiga í húsnæði í Grindavík og geti nýtt þá til þess að koma sér fyrir annars staðar. Ég lýsi fullum stuðningi við þessa aðgerð og geri þá kröfu að þetta komist til framkvæmda sem fyrst. Grindvíkingar eiga skilið fullan stuðning og þeir eiga skilið að ríkisstjórnin standi að honum með ábyrgum hætti.

Það eru margir í þessu samfélagi sem finnst þeir oft þurfa að kljást við pólitíkina en svo hefur það ekki verið fyrir okkur Grindvíkinga og fyrir það erum við þakklát. Ég er ánægður með þann tón sem hefur verið í þessari umræðu hér í dag, að sá vilji sé allur til staðar enn þá að við sameinumst um þetta stóra verkefni sem hefur vissulega gríðarleg áhrif á okkur í Grindavík sem og á marga aðra út fyrir Grindavík og um landið allt.

Þessi mikli kostnaður sem er fallinn til, sem er svolítið óljós enn þá, hann mun hafa áhrif inn í þau stóru verkefni sem bíða okkar hér. Þetta er stórt verkefni sem við þurfum að takast á við

nái fram að ganga hratt og örugglega, eins og hér hefur komið fram, en við sýnum því fullan skilning þegar við erum búin að fá þessa vissu, að það eigi að losa um þetta eignarhald og við getum byrjað nýtt upphaf, að það taki einhvern tíma að útfæra þetta

yfirstaðið. Ef við hefðum þurft að standa lengi í stappi við stjórnvöld um þetta stóra mál, hvernig færi með eignirnar og hvort við gætum byrjað upp á nýtt og hvort við hefðum val um okkar lausnir,

og gangi vonandi vel. En til þess að samfélagið komist hraðar til baka þegar þessum óvissutíminn sleppir þá verðum við núna að setja fókusinn á það að aðstoða það atvinnulíf sem getur verið áfram í Grindavík miðað við núverandi aðstæður og það sem kemur, að það nái að starfa áfram. Því meira atvinnulíf sem getur starfað og verið virkt, því fyrr byggist samfélagið aftur upp í Grindavík. Hvort það verður á nýju bæjarstæði eða að hluta til á þessu og að hluta til á nýjum stað, það verður framtíðin að leiða í ljós.

þakklát fyrir þá miklu samkennd. Við trúum því að nú fari óvissunni að linna hvað þetta varðar og að við getum farið að byrja nýtt upphaf meðan við bíðum eftir að náttúran láti af völdum.

Þetta er einkennilegur dagur fyrir margra hluta sakir. Dagur mótmæla á Austurvelli og dagur

og víkjum að sjálfsögðu frá öllu tali um vantraust eða stjórnsýslulegar gloppur. En þetta er gleðidagur í því samhengi að hér er þingheimur sameinaður í hjartalagi sínu og við getum nokkurn veginn treyst á það hjartalag Íslendinga þegar svona vá brestur á, sem nú hefur blasað við um nokkurra vikna skeið á Suðurnesjum, að þá er ekki mikill ágreiningur um það hvort við eigum að koma til bjargar og sameinast um það að vera ein þjóð í einu landi. Því ber að fagna og það gefur okkur líka von sem erum að berjast sérstaklega fyrir þeim sem verst eru settir í samfélaginu, hópinn sem hefur flúið land vegna matarverðsins og leiguverðsins á Íslandi og átti nú skyndilega að skerða um 60.000 kr., 3.000 viðkvæmustu manneskjur Íslands, en því var afstýrt á síðustu stundu og verður vonandi afstýrt til lengri tíma þegar þingi vindur hér fram. En ég er bjartsýnn eftir daginn í dag, ég er bjartsýnn eftir sameiginlegan morgunfund stjórnmálaflokkanna og ég er bjartsýnn fyrir hönd Grindvíkinga sem við stöndum að sjálfsögðu öll með og ætlum að tryggja líf án þess að vera í svefnleysi af áhyggjum, fjárhagslegum vanda og óvissu um framtíðina. Það sem gefur líka tilefni til bjartsýni er sú staðreynd að í kringum Ásbrú er svæði í mikilli skipulagningu núna sem er kennt við Kadeco eða K64. Þar er verið að skipuleggja ný rými, húsnæði fyrir 1.500–2.000 manns og má bæta þar lengi við Það er eins og skreppitúr úr austurhluta Reykjavíkur niður í miðbæ fyrir þá sem myndu kjósa að flytja þangað. Þar er stórt skólarými laust og til sölu og ég held að það væri ekki þungbært fyrir þá sem eru kannski að velta fyrir sér að víkja sér undan þessu jarðsprengjusvæði, að flytjast þangað í þeirri vissu að þarna er Reykjanestáin öruggt svæði fyrir eldgosum og jarðhræringum. Þetta var eyja löngu áður en gos og hraun tóku að falla. Ég held að nú ættum við líka að taka til alvarlegrar umræðu þá ítrekuðu tillögu okkar í Flokki fólksins að nú klippum við út úr okkar vísitölu húsnæðisþáttinn þannig að við getum farið í þær framkvæmdir og fjárfestingar sem þarf; klippum, a.m.k. tímabundið, út húsnæðisþáttinn þannig að seðlabankastjóri fari ekki að gera okkur lífið leitt.

Hjarta mitt er fullt af djúpri samúð í garð Grindvíkinga. Æðruleysi þeirra er ótrúlegt í þeim hremmingum sem eru að lenda í núna og það er afar mikilvægt fyrir okkur í þinginu að við tökum fast á málum og flýtum okkur eins hratt og hægt er. En ég veit að það er alveg sama hvað við munum hlaupa hratt í þinginu, þeim mun finnast spretturinn hægur. Þannig er það þegar maður býr við mikla örbirgð eða örvæntingu og reiði yfir stöðu sinni, þá er tíminn ótrúlega lengi að líða. En það er mikil reisn yfir þinginu í dag þegar við erum saman, hver einasti maður, að vinna að þessum málum fyrir hönd Grindvíkinga og ég tek undir það sem hér hefur verið sagt um að við mættum gera það oftar af því að þá liði okkur oftar betur en oft gerist hér á þessum stað. Virðulegur forseti. Ég var 17 ára þegar ég stóð í þeim sporum sem margir Grindvíkingar hafa staðið í núna og horfði upp á húsin brenna, húsin fara undir hraun, hús foreldra minna, og hvernig heilsu móður minnar hrakaði ár frá ári, áratugum saman þangað til ekki varð neitt við ráðið. Þetta klingir í höfði mínu núna þegar þessi stund er runnin upp og Grindvíkingar eru að berjast við það sama: Við verðum að bjarga þeim sem berjast við sálarkreppu, sem missa hús sín og heimili, missa allt sitt öryggi. Öryggið er heimilið, jafnvel þótt maður þurfi að flýja heimilið um stundarsakir þá sækjum við öryggið þangað. Það er alveg ótrúlegt fyrir ungar konur að þurfa að yfirgefa heimili sitt með börn og buru og eiga kannski ekki afturkvæmt þangað. Það reynir á og það er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur í þinginu að grípa alla sem við getum. Þess vegna var það að við í velferðarnefnd óskuðum eftir því strax fyrir jólin

um að koma á fund nefndarinnar og ræða þessi mál og fara yfir þau með okkur í nefndinni, þar sem líka er algjör samstaða í öllum þessum málum. Það er mjög gefandi fyrir okkur öll og ég þakka fyrir það hér á þessari stundu. Það er gott fyrir Grindvíkinga og okkur öll að vita að það ríkir algjör samstaða. Ég er búinn að vera tíu ár í velferðarnefnd og ég hef aldrei átt erfiðari fund. Það er svo rosalegt að vera að fjalla um málefni dagsins í dag og sjá ekki fram úr þeim, hvað komi upp úr hattinum þegar verður búið að skoða stöðu fólksins.

fyrir Stinningskalda sem mætir á hvern körfuboltaleik hjá Grindvíkingum og hvetur sitt lið til dáða. Það sýnir líka mikla reisn í samfélaginu sem gefst aldrei upp. Áfram Grindavík.

og hlusta á þær ræður sem hér hafa verið fluttar. Ef ég má nefna nokkra þræði sem mér finnst hafa gengið í gegnum allar þær ræður þá er það mikilvægi þess að við verðum í þessu virka samtali við Grindvíkinga, bæði íbúa og sveitarstjórn, það er einurð í því að eiga hér samtal á milli flokka á Alþingi um að finna bestu lausnirnar og það er einbeittur vilji til að leysa úr þeim málum sem Grindvíkingar standa frammi Ég ætla að fá að segja það að mér þykir vænt um að tilheyra slíku þingi. Þó að við getum nú rifist um mjög margt og mjög oft og stöndum í því svona utan þessa salar meira að segja líka þá finnur maður að hér er algjör samstaða um markmiðin. Hins vegar eigum við eftir að ræða okkur niður á endanlegar lausnir og útfærslur. Það er verkefni næstu daga, einhverjir vilja fara hraðar og ef það gengur hraðar þá er það bara gott. Þetta er hins vegar, eins og ég nefndi í mínu upphafsmáli, stór ákvörðun. Stærsta ákvörðunin er samt sú sem við höfum þegar tekið og það er að leysa Grindvíkinga undan skuldbindingum sínum þannig að þau geti hafið nýtt líf. Þá ákvörðun viljum við útfæra þannig að þau geti átt möguleika á að snúa aftur ef aðstæður leyfa. Það finnst mér vera stærsta ákvörðunin sem eftir stendur þennan dag. Síðan munum við takast á við útfærslurnar, leiðirnar og öll þau atriði sem koma upp og ég er ekki í nokkrum vafa um að við eigum eftir að leysa það sómasamlega og vel af hendi og hér verði fyrr en varir komið fram frumvarp sem ég vonast til að verði full samstaða um. Svo getum við haldið áfram að rífast um önnur málefni og gera það eins vel líka. Kærar þakkir.

verið nokkuð sundurleitur, því miður. En nú hefur ríkisstjórnin loksins stigið fram og sagt að ákveðið hafi verið að aflétta óvissunni fyrir Grindvíkinga. Í því hlýtur að felast að fjárhagslegur kostnaður falli ekki á Grindvíkinga heldur verði borinn af þjóðinni allri sameiginlega. Það er grundvallaratriði sem var nauðsynlegt að fá fram með formlegum hætti því að Grindvíkingar þurfa fullvissu um samstöðu þjóðar. Samfylkingin hefur sett fram þrjú grundvallaratriði sem við teljum að ættu að gilda um stuðning við Grindvíkinga eftir náttúruhamfarirnar í bænum. Í fyrsta lagi að kostnaður falli ekki á Grindvíkinga heldur verði borinn af þjóðinni allri sameiginlega. Í öðru lagi að neikvæð þjóðhagsleg áhrif verði lágmörkuð, svo sem áhrif á verðbólgu og húsnæðismarkað, og í þriðja lagi að reynt verði að ná breiðri sátt á Alþingi um útfærslu aðgerða og fjármögnun þeirra. Forseti. Spurningin er ekki hvort við sem þjóð ráðum við að bera þennan kostnað, t.d. með uppkaupum á fasteignum Grindvíkinga, spurningin er hvernig við drögum úr neikvæðum hliðaráhrifum af þeim aðgerðum sem ráðist verður í vegna skaða sem nú þegar hefur skeð og hvernig við dreifum þeim kostnaði. Ef kostnaðinum er ekki mætt með sérstakri fjármögnun þá fellur hann til í formi þenslu og verðbólgu sem magnar upp skaða og ef ekki er gripið til mótvægisaðgerða í húsnæðismálum hefur það alvarlegar afleiðingar. Nú hefur ríkisstjórnin loks slegið því föstu að stutt verði við Grindvíkinga og það geti haft í för með sér greiðslur upp á tugi milljarða sem vænta má að leiti inn á húsnæðismarkaðinn. Óhjákvæmilegt er að slíkum greiðslum fylgi veruleg hliðaráhrif. Ég vil því spyrja: Hvernig sér hæstv. forsætisráðherra fyrir sér að þær aðgerðir verði fjármagnaðar og hvaða mótvægisaðgerðir verður ráðist í til að draga úr neikvæðum hliðaráhrifum á verðbólgu á húsnæðismarkaði?

Ég er sammála hv. þingmanni hins vegar um að við sem samfélag, við sem ríki séum vel í stakk búin til að takast á við þetta og ég er sammála því meginsjónarmiði að þetta eru byrðar sem þjóðin á að bera sameiginlega. Þetta eru ekki byrðar sem við leggjum á Grindvíkinga eina heldur er þetta sameiginlegt verkefni og ég vil segja að það á auðvitað við um hvert það samfélag sem myndi upplifa aðrar eins atburði og Grindvíkingar hafa fengið að upplifa. En það er líka hárrétt það að 1.200 fjölskyldur þurfi nú á nýju húsnæði að halda hefur að sjálfsögðu áhrif á húsnæðismarkað þar sem er þröng staða fyrir, getur skapað áhrif á verðstöðugleika og því er mjög mikilvægt að við gerum það sem unnt er til að lágmarka þau áhrif.

Fjármögnunina er eðlilegt að ræða. Ég er ekkert viss um að við verðum öll sammála um það en við þurfum í öllu falli að ræða það. Ég hef sjálf haldið því til haga að ég tel eðlilegt til lengri tíma, ekki bara út af þessum atburðum, að festa í sessi það náttúruhamfaragjald sem hér var lagt á í tengslum við varnargarða var svo sem alveg umdeilt í þessum sal. Mér finnst það blasa við að við sem samfélag þurfum slíkan tekjustofn og það er eðlilegt að við leggjum öll af mörkum í hann. Síðan þarf að fara sérstaklega yfir stöðu náttúruhamfaratrygginga inn í þessa fjármögnun og síðan þarf að greiða fyrir framboði á húsnæðismarkað og ég kem að því í seinna svari. Ég mun nefna nokkrar þær aðgerðir sem þegar hefur verið ráðist í

forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir þessi svör en það er alveg ljóst að það var farið öðruvísi að í tengslum við þessar hamfarir en í tengslum við hamfarirnar fyrir 51 ári í Vestmannaeyjum þar sem sett var á fót ígildi þjóðstjórnar um þetta staka mál strax í upphafi. Við í Samfylkingunni, sem og fleiri í minni hlutanum, höfum boðið fram aðkomu okkar og ábyrgð á málinu. Hún er enn sem komið er takmörkuð en hæstv. forsætisráðherra talar nú um að skipuð verði samráðsnefnd og gerði það fyrr í dag eftir að við leituðum til hennar og það er gott og vel. En hvernig sem því vindur fram þá vil ég bara hnykkja á mikilvægi þess að þetta sé unnið í breiðri sátt því að þetta mál mun lifa þessa ríkisstjórn. Þetta á ekki að vera þrætuepli okkar á milli núna eða í náinni framtíð. Þetta mál þarfnast samfellu og traustrar stjórnar og það er það sem er best fyrir Grindvíkinga og þjóðina alla.

Þar verða þessi mál vissulega rædd og ég tel borðleggjandi að það verði að huga að mótvægisaðgerðum vegna þessara aðgerða. Ég nefndi áðan mögulega fjármögnun til lengri tíma sem ég tel eðlilegt að við hugsum í þessu stóra samhengi, en ég vil líka ræða bara áhrifin á húsnæðismarkaðinn. Hæstv. innviðaráðherra er búinn að vinna mjög góða vinnu um einingahús og hvernig er hægt að auka framboð á húsnæðismarkaði í gegnum slíkar einingar, sem ég held reyndar að margir hafa fordóma fyrir en eru bara mjög góð hús og er hægt að nýta og ég tel alla vega út frá þeirri reynslu og þeirri skýrslu sem liggur fyrir að það séu mikil gæði í slíkum húsum.

að hér er fjöldi fjölskyldna sem þarf á íbúðarhúsnæði Eins og ég kom inn á í ræðu minni áðan um stöðuna í Grindavík og málefni Grindvíkinga þá tel ég sérstaklega mikilvægt að ganga á eftir því að vel sé tekið utan um sérlega viðkvæma hópa í Grindavík. Til þess að ræða um einn slíkan hóp þá finnst mér mjög mikilvægt að draga það fram að við erum nýkomin út úr ákveðnu almannavarnaneyðarástandi,

því að tryggja aðbúnað fatlaðs fólks í neyðarástandi. 11. gr. samningsins er mjög skýr með þessar skyldur stjórnvalda. Þess vegna var mér brugðið þegar ég heyrði af því á fundi með Grindvíkingum að það húsnæði sem boðið hefur verið upp á hefur ekki verið við hæfi t.d. fyrir fólk sem þarfnast hjólastólaaðgengis. Ég vil því spyrja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra: Hvaða aðgerðaáætlun er í gangi gagnvart þessum hópi innan Grindavíkur? Hvaða aðgerða hefur verið gripið til til þess að styðja við fatlaða einstaklinga innan Grindavíkur og tryggja að þau fái þá þjónustu og þau úrræði sem þau þurfa á að halda á meðan þau eru utan Grindavíkur?

í öðrum bæjarfélögum og fékk þær upplýsingar að það hefði gengið vel fyrir sig. Ég þarf að kíkja sérstaklega á það atriði sem hv. þingmaður nefnir og vil þakka þingmanninum fyrir að taka það upp af því að það er afskaplega mikilvægt að við höldum mjög vel utan um þessa viðkvæmustu hópa, sem oft á tíðum eiga kannski einna erfiðast með að bjarga sér sjálfir. Það er okkar að halda utan um þá. Auðvitað er það sveitarfélagið sem sinnir þjónustu við fatlað fólk en við erum öll af vilja gerð til að aðstoða við það og ég mun setja mig í samband við sveitarfélagið hvað þetta varðar eftir þessa ábendingu. Mig langar síðan að segja að hæstv. heilbrigðisráðherra hefur sett hóp í gang sem í sitja fulltrúar nokkurra ráðuneyta, m.a. félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. Hópurinn á að reyna að tryggja að um sé að ræða framboð á sálfélagslegum stuðningi til Grindvíkinga. Þar segir sérstaklega að líta eigi til þessara viðkvæmustu hópa samfélagsins í þeirri vinnu þannig að það er eitthvað sem við erum að setja enn þá meiri kraft í núna eftir þá atburði sem áttu sér stað nýverið.

þá tel ég ótrúlega mikilvægt að minna á mikilvægi þess að fatlað fólk hafi sjálfsákvörðunarrétt um hvar það býr, að það geti verið í nánd við sína nánustu. Eins og við komum inn á og eins og ég kom inn á þegar ég var að ræða um stöðuna í Grindavík er svo ótrúlega mikilvægt að hafa samfélagið í kringum sig, þessar tengingar og þetta samstarf. Ég held að sér í lagi sé það mikilvægt fyrir fólk sem hefur einhverjar stuðningsþarfir að hafa aðgengi að sínum nánustu. Núna þegar fólk er komið vítt og breitt

Virðulegi forseti. Þetta er búið að vera dálítið skrýtinn dagur en mér fannst hann byrja vel með góðum fundi með ráðherrum ríkisstjórnarinnar og formönnum allra stjórnmálaflokka hér á þingi þar sem við sameinuðust um að fara öll af fullum krafti í það að finna leiðir og svara spurningum Grindvíkinga af einurð

eins erfitt og það er að halda verkefninu áfram hér hjá okkur en það er okkar ábyrgð. Það eru stór verkefni sem blasa við okkur og nú ekki síst staðan á vinnumarkaði þar sem aðilar vinnumarkaðarins — það virðist vera einhver snurða hlaupin á þráðinn

nokkur ósamstaða innan ríkisstjórnar. Ekki að það sé nýlunda reyndar innan þessarar ríkisstjórnar en við sjáum að málið er ekki að komast í gegn, það er ekki verið að klára mál þannig að mig langar að spyrja: Hvað líður því að ríkisstjórnin komi frá sér málum sem treysta og byggja undir valdheimildir ríkissáttasemjara?

og hvernig mun ríkisstjórnin bregðast við þeim? Er hún tilbúin í þau verkefni? (Forseti hringir.) Það eru þessar tvær spurningar, annars vegar ríkissáttasemjari og það hvernig hún sér fram á að orðið verði við óskum aðila vinnumarkaðarins.

Í fyrsta lagi er það svo að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra skipaði starfshóp til að móta tillögur um embætti ríkissáttasemjara. Hv. þingmaður vísar hér til þeirra valdheimilda sem eru hjá öðrum sáttasemjaraembættum á Norðurlöndum og vissulega eru þær ólíkar því sem gerist hér á landi. Þær eru heldur ekki alveg eins milli annarra Norðurlanda. Þessi hópur hefur verið að störfum. Þar eiga aðilar vinnumarkaðarins aðkomu en þar hefur ekki enn fengist niðurstaða, svo það sé sagt. Ég held hins vegar að valdheimildir ríkissáttasemjara séu ekki vandamálið akkúrat núna, því breiðfylkingin og Samtök atvinnulífsins hafa svo sannarlega setið við samningaborðið. Það hljóp ákveðin snurða á þráðinn í síðustu viku en ég fagna því hins vegar að þau hafi sest aftur við borðið og eru að tala saman þó að það sé ekki enn búið að ná saman. Ég batt vonir við það að slíkir samningar gætu orðið liður í því að tryggja hér verðstöðugleika til lengri tíma því að þau voru að tala um samninga til lengri tíma. Ég ætla bara að leyfa mér að vera áfram vongóð þó að það hafi hlaupið snurða á þráðinn, um að það finnist einhver lending þar. Þá kemur að aðkomu stjórnvalda sem hv. þingmaður spyr líka um. Það liggur alveg fyrir að fulltrúar breiðfylkingarinnar hafa kynnt þær hugmyndir sem þau hafa. Ég vil líka halda því til haga að við höfum verið á vettvangi þjóðhagsráðs, sem er sá vettvangur sem mér finnst hvað mikilvægastur í þessu, að ræða ýmsar tillögur sem eru tengdar því sem þau hafa verið að leggja til. Í kjölfar fundar okkar með þeim átti ég fundi með fulltrúum heildarsamtaka á opinberum vinnumarkaði þannig að ég myndi telja að við værum með nokkuð góða mynd af því hvað stjórnvöld geta gert til að greiða fyrir samningum. Ég ætla hins vegar líka að halda því til haga

Grindavík skiptir auðvitað máli en bara svo ég undirstriki það: Ríkið tekur þá óvissu í fangið. Við erum öll búin að segja það í dag og við munum ná að fjármagna það og við munum leysa úr vanda Grindvíkinga. Þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af ríkisfjármálunum. Það er okkar að leysa úr því. Þess vegna skiptir þessi þverpólitíska samstaða miklu máli, af því að við munum öll þurfa að standa við ákveðnar ákvarðanir, hvort sem við ræðum um skattahækkanir, erfiðar lántökur eða niðurskurð, og þá er eins gott að við séum búin að koma þeim málum í jörð. Það sem ég hins vegar vil benda á varðandi kjaraviðræðurnar, af því að það er verið að leita í söguna, er að þjóðarsáttin 1990 fólst fyrst og fremst í því af hálfu ríkisvaldsins, sem aðilar vinnumarkaðarins gerðu kröfur um að ríkisstjórnin myndi standa við, að gæta að gengisstöðugleika.

Meginhlutverk ríkisvaldsins er öguð fjármál, öguð ríkisfjármál og að halda genginu stöðugu. (Forseti hringir.) Þannig stuðlum við að því að það verði raunverulegar kjarabætur til fólksins í landinu með lægri verðbólgu og lægri vöxtum.

þingmaður segir hér: Það á ekki bara að verða við kröfum í blindni, þá er enginn að tala um það. Þess vegna nefndi ég þær umræður sem hafa verið í þjóðhagsráði. Ég hef haldið því mjög skýrt til haga að við erum reiðubúin að greiða fyrir samningum sem við metum að þjóni því markmiði að styðja við verðstöðugleika og skapi forsendur til að lækka vexti. Margt af því sem fulltrúar breiðfylkingarinnar hafa lagt fram finnst mér gott. Margt af því sem fulltrúar opinberu heildarsamtakanna finnst mér gott. En það er ekki þar með sagt að við þurfum ekki að fara yfir það, meta það,

Fyrir fáeinum dögum birti dómsmálaráðuneytið samantekt um stöðu hælisleitendamála á Íslandi í samanburði við önnur lönd. Þetta var mjög þarft og gagnlegt plagg og aðkallandi en það í rauninni lýsti því sem hefur legið fyrir alllengi og þingmenn Miðflokksins hafa ítrekað reynt að benda á og vekja umræðu um. Það lýsir hreint ótrúlegri stöðu Íslands, sérstaklega í samanburði við önnur Norðurlönd, í þessum efnum. Þarna var sérstaklega fjallað um móttöku fólks frá Palestínu þar sem Ísland sker sig úr, eins og reyndar á öðrum sviðum þessa málaflokks en alveg sérstaklega hvað varðar Palestínumenn, því að því að miklu fleiri Palestínumenn hafa fengið hæli hér eða leitað hingað heldur en til hinna Norðurlandanna og þá er ekki einu sinni verið að tala um hlutfallslega; fleiri hingað til litla Íslands en til hinna landanna. Fyrir þessu eru auðvitað ákveðnar ástæður en eftir að stríðsátök hófust

Í Þýskalandi kom til umræðu að taka á móti hópi Palestínumanna og öryggislögreglan þar í landi sagði að það myndi kalla á sérstakar varúðarráðstafanir í ljósi þess hvernig ástand væri þar þar á svæðinu. Starfsmönnum þýskra hjálparstofnana eða stofnana sem störfuðu á Gaza var boðinn möguleiki á að koma til Þýskalands, 200 manns, en eftir viðtöl öryggisþjónustunnar við fólkið fékk aðeins um helmingurinn að koma til landsins.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og tek undir að þær upplýsingar sem dómsmálaráðuneytið veitti um stöðu í þessum málaflokki vöktu athygli í íslensku samfélagi í síðustu viku. Þessar upplýsingar vörpuðu ljósi á það sem mörg okkar hafa haldið fram í nokkuð langan tíma, að kerfin okkar séu komin að þolmörkum. Við höfum á síðustu tveimur árum tekið á móti um 9.000 manns sem hafa sótt um vernd á Íslandi. Á sama tíma hefur verið knýjandi húsnæðisvandi í landinu þannig að það hefur reynt á sérstaklega húsnæðismarkaðinn okkar að finna húsnæði fyrir fólk. Kostnaðurinn er mikill og ég verð að segja að ég sem ráðherra málaflokksins hef haft þungar áhyggjur af því að inngilding þeirra sem hingað koma sé ekki með þeim hætti sem við kjósum þegar fjöldinn er með þessum hætti. Staða mála í málaflokknum eða stefnan í málaflokknum er sú að það er á þingmálaskrá ráðherra að leggja fram breytingar á útlendingalögum sem ég mun gera fljótlega og biðja biðja þingið um að taka hér til meðferðar til þess að þrengja reglur sem hér eru og samræma þær við löndin sem við helst berum okkur saman við, þ.e. Norðurlöndin, þannig að við séum með sambærilegar reglur í málaflokknum og Norðurlöndin hafa.

sem kalla auðvitað á skýringar frá ríkisstjórninni og ekki hvað síst ráðherra málaflokksins um hvort þetta sé vísbending um stefnubreytingu hjá stjórninni, því að þetta fæli í sér mjög verulega stefnubreytingu. Við höfum heyrt um nýja frumvarpið um lokuð búsetuúrræði með alls konar fyrirvörum Það breytir ekki stöðu þessa málaflokks. Til þess mun þurfa algjöra endurskoðun útlendingalaganna sem illu heilli voru keyrð í gegnum þingið fyrir nokkrum árum og síðan hefur þessi málaflokkur verið stjórnlaus. Stendur til að endurskoða þennan málaflokk í heild sinni? Og hver er stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ásókn í fjölskyldusameiningar eða aðrar hælisumsóknir frá Gaza-svæðinu? Mun hún skera sig úr gagnvart öðrum Evrópulöndum og Norðurlöndunum ekki hvað síst og vera opnasta landið í Evrópu hvað það varðar eða er von á einhverri leiðsögn, einhverri stefnu í þeim efnum?

Ráðherra getur ekki tekið undir það að hér sé um einhverja stefnubreytingu að ræða. Það hefur verið stefna ríkisstjórnarinnar sem nú starfar að auka skilvirkni og hagkvæmni í málaflokknum. Það verður og er verkefni mitt sem ráðherra að ná því fram. Það er full ástæða til þess að minna á það að að við þurfum að vera með góða og virka stefnu í málaflokknum og ráðherra hefur fullan hug á að gera það. Það er gríðarlega mikilvægt að við í þessu litla samfélagi séum ekki með reglurnar okkar mjög frábrugðnar þeim reglum sem eru í löndunum í kringum okkur þannig að við verðum

Fyrir mistök hafði enginn hjá Skattinum eða Tryggingastofnun tekið eftir því að búið var að fresta gildistöku þessa ákvæðis. Þarna kom í ljós

hvers vegna hennar ríkisstjórn taki persónuafsláttinn af fátækum öryrkjum og eldri borgurum sem eru búsettir erlendis. Voru allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar upplýstir um þetta og þá sérstaklega félags- og vinnumarkaðsráðherra?

lá þetta fyrir í því frumvarpi sem hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram og ráðherrum og þingmönnum ætti þar af leiðandi öllum að vera nokkuð kunnugt um inntak þess frumvarps þótt ég ætli ekki að svara fyrir einstaka ráðherra eða þingmenn sem eru staddir hér í salnum.

Það er jöfnunaraðgerð og þangað eigum við að stefna, í slíkt kerfi. Samhliða því eigum við að huga að því hvernig tilfærslukerfin geti fylgt verðlagsþróun og/eða launaþróun þannig að það verði ekki óeðlileg gliðnun í kerfinu. En þegar við gerðum skattkerfisbreytinguna á sínum tíma skrifuðum við það inn í lögin að skattþrepin fylgja í raun og veru sömu vísitölu

eins og kunnugt er, frestað hér við afgreiðslu málsins og það var gert með þeirri skýringu að það þyrfti að kanna áhrif ákvæðisins betur og afla frekari upplýsinga um þá sem kynnu að verða fyrir áhrifum þegar ákvæðið tæki gildi. Þetta les ég upp úr nefndaráliti meiri hlutans. Þannig að ég lít svo á að nú sé tíminn til að skoða þetta betur, hvaða hópur þetta sé, hver áhrifin verða. Það er sú vinna sem meiri hlutinn kvað á um að ráðist yrði

Það er auðvitað löngu tímabært að fara í þessa heildstæðu endurskoðun og nú eigum við von á frumvarpi frá hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra um endurskoðun á almannatryggingakerfinu því að við búum við kerfi þar sem er búið að bæta og plástra og bæta við og taka af og setja inn í. Það auðvitað gerir það að verkum, og við erum bara sammála um það, ég og hv. þingmaður, að þetta kerfi er ógagnsætt. Það er erfitt að átta sig á því og það er auðvitað ákveðin lífskjaraskerðing fyrir þau sem reiða sig á þetta kerfi

Það er mikilvægt að skilaboðin séu skýr og ég vil nýta tækifærið hér og senda baráttukveðjur til allra Grindvíkinga. Við stöndum öll þétt við bakið á ykkur. En að fyrirspurninni, sem snýr auðvitað að þeim aðstæðum sem uppi eru á húsnæðismarkaði, þá vil ég setja sjónaukann á húsnæðiskrísu Grindvíkinga og þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur boðað í þeim efnum fyrr í dag. Þá nefndi hæstv. innviðaráðherra ýmsar mótvægisaðgerðir á húsnæðismarkaði sem mikilvægt er að grípa til.

Nú er þessi vinna sem hæstv. ráðherra setti af stað sérstaklega dýrmæt í því ástandi sem við stöndum frammi fyrir en ástandið á húsnæðismarkaði þekkjum við vel. Það er til mikils að vinna að leysa flækjustig, t.d. til þess að nýta betur tíma og krafta verktaka sem flestir hverjir sitja ekki auðum höndum þessi misserin og þurfa nú að bregðast við aukinni stærð á húsnæðismarkaði. Ég vil því spyrja hæstv. innviðaráðherra hvort það komi til skoðunar að grípa inn í þessa vinnu stýrihópsins með aðgerðum til að bregðast við ástandinu núna sem miða að því að einfalda ferli leyfisveitinga eða koma á undanþágum á byggingarreglugerðinni þannig að hægt væri að stytta byggingartíma og þar af leiðandi byggingarkostnað.

Er hæstv. innviðaráðherra að skoða t.d. þessar leiðir, samhliða öðrum mótvægisaðgerðum, til að koma Grindvíkingum með öruggum en skjótum hætti í íbúðarhúsnæði sem fellur að þeirra þörfum og þeirra kröfum?

þessi kerfi okkar, leyfisferlin, séu skilvirk, ekki síst í aðstæðum sem við erum í í dag. Af þeim ástæðum, vegna þess að þau hafa alls ekki verið það, þá höfum við á þessu kjörtímabili verið að leggja áherslu á alls kyns hluti eins og

þegar þar að kemur. Það er hins vegar mikilvægt að þær séu gerðar svolítið á samræmdan hátt þannig að þetta sé ekki bútasaumur heldur heildarendurskoðun eins og til stóð. Varðandi það hvort til greina komi að fara í einhverjar styttingar eða undanþágur eða eitthvað slíkt við þessar aðstæður þá var það m.a. vinna sem spretthópur á vegum ráðuneytisins var með vegna innflutnings eða skoðunar á húseiningum,

Ég held hins vegar að það sé mikilvægt að halda áfram að skoða það hvort við getum náð þarna ávinningi. Það er vissulega þannig að til þess að auka framboð á húsnæðismarkaði er þetta einn þáttur. Hann er mikilvægur en það eru fjölmargir aðrir sem ég ætla kannski að reyna að koma inn á í seinna andsvari.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006, um svokallað örnám og fyrirkomulag framsetningar á viðurkenndum prófgráðum. Framboð á styttra námi á háskólastigi er mikilvægur þáttur í að styðja við og efla starfstengt nám ásamt því að auka sveigjanleika og fjölbreytni í námsframboði á háskólastigi. Íslenskir háskólar bjóða þegar í dag upp á stuttar námsbrautir sem leiða til 30 eininga diplómagráða eða viðbótargráða á meistarastigi. Samevrópska háskólasvæðið hefur þróað ramma um viðurkenningu náms og er Ísland hluti af þessu samstarfi og hefur markað sér samsvarandi ramma sem tryggir gagnkvæma viðurkenningu náms innan Evrópu. Þróunin á hinu samevrópska háskólasvæði hefur verið sú að diplómagráður og viðbótargráður á meistarastigi jafngilda almennt 60–90 stöðluðum námseiningum en því til viðbótar er boðið upp á styttra nám eða svokallað örnám, á ensku nefnt „micro-credentials“. Örnám hefur ekki verið sérstaklega yrt eða nefnt í lögum um háskóla fyrr en með frumvarpi þessu. Námið felur í sér staðlaðar námseiningar og lýtur öllum gæðakröfum sem gerðar eru til náms á háskólastigi. Örnám hefur vaxið hratt í Evrópu á undanförnum árum, ekki síst vegna krafna atvinnulífsins og einstaklinga um hæfni, þróun og endurmenntun í formi styttri námsleiða. Íslenskir háskólar eru almennt jákvæðir gagnvart örnámi og sjá það sem úrræði sem getur liðkað fyrir tækifærum til háskólanáms fyrir fjölbreytta hópa og stutt háskólastofnanir við að bjóða upp á viðurkennt, stutt og sveigjanlegt nám til sí- og endurmenntunar. Nokkrir íslenskir háskólar bjóða nú þegar upp á örnám, til að mynda Háskólinn á Bifröst, þar sem gæðastjórnun er kennd sem örnám, en aðrir háskólar eru einnig að undirbúa framboð á örnámi þessi misserin eins og sést í umsóknum þeirra í samstarf háskóla. Þær helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru eftirfarandi, ef ég tek þær saman: 1. Lögfest er heimild háskóla til að bjóða upp á nám til námseininga. Yfirlit yfir viðurkenndar prófgráður og lokapróf sem nú er að finna í 7. gr. laganna verði fært í viðmið um æðri menntun og prófgráður sem ráðherra gefur út samkvæmt 5. gr. laganna. Frumvarpið er liður í uppfærslu á gildandi viðmiðum um æðri menntun og prófgráður, samanber auglýsingu nr. 530/2011, en helstu breytingarnar sem felast í uppfærðum viðmiðum eru þær að lágmark ECTS-eininga til diplómaprófs og viðbótarprófs á meistarastigi hækkar úr 30 einingum í 60 einingar,

Háskólum er veitt svigrúm til að aðlaga diplómapróf og viðbótarpróf á meistarastigi til 1. ágúst 2025 og þannig komið til móts við óskir háskólanna þar að lútandi. Ráðgert er að kostnaðurinn við þróun og framboð á örnámi rúmist innan núverandi fjármögnunarlíkans háskólanna komi þeir ekki til með að taka sérstakt gjald fyrir þátttöku í öðru námi. Því leiðir frumvarpið ekki til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð. Örnám er mjög nýtt og spennandi tæki sem veitir háskólunum okkar tækifæri til að hreyfa við námsframboði sínu og auka sveigjanleika þess. Vonir standa til þess að það geti hvatt til þess að fjölbreyttur hópur nemenda skrái sig til náms og þannig geti háskólarnir enn betur mætt samfélagslegu hlutverki sínu, til að mynda gagnvart fólki af erlendum uppruna, fólki með fötlun eða aðrar sérþarfir eða til að auka hlut karla í háskólanámi hér á landi.

Nokkur atriði sem mig langaði að spyrjast fyrir um varðandi það hvernig þetta er hugsað. Nú er það skilningur minn að einhverjir þeir sem hafa tekið

þegar þeir koma erlendis eða eru t.d. sækja um störf erlendis eða eitthvað slíkt eða háskóla að þá sé það ekki tekið sem gilt vegna þess að það eru einungis 30 einingar en ekki 60. Nú hafa þessir aðilar fengið útgefið vottorð eða diplómu um það að þeir hafi lokið þessu námi, hafa jafnvel til viðbótar því lokið 30 einingum. Er

fá það ekki metið, geti í rauninni fengið það endurmetið upp í nýja viðbótarprófið á meistarastigi sem er 60 einingar, þegar viðkomandi hefur lokið þeim 60 einingum? Þetta var fyrsta spurningin.

auðvitað eru skólar erlendis orðnir sveigjanlegri, eru að bjóða upp á styttra nám þannig að þá viðurkenna þeir þetta bara sem slíkt örnám sem er færri einingar. En það má auðvitað óska eftir því að þetta verði metið og hægt að meta saman þá gráður, hálfa gráðu þá núna, með viðbót, sem heila diplómugráðu eða slíkt. Háskólarnir hljóta að koma til móts við það þegar þessi skýra löggjöf um örnám verður orðin að veruleika. Ég trúi ekki öðru en að það séu allir af vilja gerðir til að koma til móts við þá nemendur sem hafa nú þegar púslað ýmsum einingum saman til þess að bæta hæfni sína á ákveðnum sviðum án þess að hafa kannski klárað eða fengið útgefna gráðu vegna þessa, því allt snýst þetta um að bæta við sig ýmiss konar hæfni og hún getur ekki verið verri núna, hvort sem þetta frumvarp er komið í gegn eða ekki.

erlendis til að búa til frekari leiðir til að læra hluti, bæði praktíska og ópraktíska. En það er tvennt varðandi þetta. Annars vegar: Hvernig getum við tryggt það að örnám sé ekki bara það sem atvinnuvegirnir eru að krefjast akkúrat núna, eins og t.d. að verða gagnasérfræðingur eða eitthvað slíkt, heldur líka að maður geti tekið örnám í

Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að háskólar geri námið meira sveigjanlegt en það hefur verið með því að leyfa fólki að púsla saman örgráðum upp í t.d. bakkalárpróf eða meistarapróf?

Þessar hugleiðingar eru mjög vel skiljanlegar. En námsframboð á vegum háskólanna er á þeirra ábyrgð sem sjálfstæðra stofnana og ráðherra skiptir sér ekki af því hvað kemur út úr svona breytingum á háskólastigi. Það er þó auðvitað rétt að það er mjög líklegt að námið verði fjölbreytt og ég sé strax að

og fer auðvitað inn í þá miklu þróun þar sem t.d. listirnar eru að koma inn í raunvísindin og tæknigreinarnar. Íslenskt menntakerfi með þessu verður bara sveigjanlegra og þarna eru gríðarleg tækifæri fyrir skólana sjálfa til að sjá hvar

Það sem ég myndi segja að væri líka gríðarlega mikilvægt er vinna háskólanna núna við að vinna að því að nemendur geti á meistarastigi blandað saman námi úr mismunandi háskólum á Íslandi. Ég myndi segja að það gæti eflt samkeppnishæfni þeirra verulega og við það hef ég reynt að styðja í samstarfi við háskóla með hvatafjármögnun. Skólarnir hafa sýnt ríkan vilja til þess að vinna betur saman, sérstaklega til þess að nemendur geti haft aukið val og aukinn sveigjanleika. Með þeim sveigjanleika held ég að við séum að svara líka þeim kröfum sem ég heyri víða

þetta ágæta frumvarp sem hér er lagt fram. Þetta er að hluta til sprottið upp úr Bologna-samstarfinu sem, eins og kemur fram í greinargerðinni, hefur

og er eitt af þessum farsælu verkefnum sem Evrópusamruninn og Evrópusamstarfið hefur leitt af sér og við höfum blessunarlega tekið fullan þátt í frá

gæðaferla innan háskólanna á Íslandi. Sem stjórnandi við háskóla sem hefur komið að stjórnun háskóla og farið í gegnum svona gæðamatskerfi í tveimur löndum þá fullyrði ég að starf íslenskra skóla er prýðilegt í evrópskum samanburði. Ég er líka ánægður að sjá þetta örnám sem hér er lagt til og og stungið upp á að færa í orð í lögum. Ég held að það sé mjög góð viðbót. meistaranámið sem hefur verið við lýði og er núna verið að einhverju leyti að kveðja vegna þess að það er kannski ekki alveg í samræmi við Bologna, hefur mætt ákveðinni þörf í íslensku menntakerfi sem hugsanlega má þá mæta með þessu örnámi sem þarna er verið að tala um.

að svona örnámi ef ég þekki starf þeirra rétt. Þetta getur verið ákaflega jákvæð viðbót við háskólanám fólks og þetta getur líka veitt fólki sjálfstraust til þess að koma í fullt háskólanám. Ekki er heldur vanþörf á því að hvetja karlmenn til að stunda háskólanám í auknum mæli, sem kemur reyndar fram í greinargerðinni með þessu máli.

Í rauninni er sá tími að fólk fari í háskólanám beint eftir framhaldsskóla og síðan ekki söguna meir einfaldlega liðinn. Kröfur dagsins í dag eru þær að fólk sitji ekki á einhverju 40 ára gömlu háskólaprófi endalaust.

eftir því sem áhugasviðið breytist eftir því sem fram í sækir. Ég var einmitt núna í hádeginu að tala við konu sem er fullorðin, er raunar komin á eftirlaun, en er í fullu námi í þýðingafræði í Háskóla Íslands til að nýta tungumálakunnáttu sína betur og nýta hana til að kynna okkur hinum annan menningarheim heldur en hinn engilsaxneska sem við höfum svo greiðan aðgang að. Einnig þekki ég það vel, t.d. í þeim skóla sem ég að jafnaði starfa, Háskólanum á Bifröst, að þar er meðalaldur grunnnema 36 ár. Það er augljóst að þar er um að ræða fólk sem er að huga að því að uppfæra sig og jafnvel skipta um starfsvettvang. Þess vegna fagna ég þessu frumvarpi hæstv. ráðherra hér í dag og hlakka til að sjá

mikilvægt þegar við erum að spá í samkeppnishæfni landsins á alþjóðavísu. Þetta mál er tvíþætt. Það snýr að þessu örnámi, sem manni finnst mjög spennandi að ræða um og skoða

Það er mikilvægt að við gerum nám einstaklinga á háskólastigi samkeppnishæft og það má að mínu mati alveg klárlega skoða á fyrri stigum og fleiri skólastigum hvar við getum staðið okkur betur í alþjóðlegum samanburði, eins og bara með framhaldsskólastigið og slíkt. En þetta er mjög gott skref í átt að því að færa háskólanámið í betra horf.

það gefur fólki tækifæri til þess að öðlast nýja hæfni og kannski fara þá fjölbreyttari hópar í háskóla sem er alltaf mjög jákvætt. Við viljum ekki einsleita hópa í háskólanám. Þá nefndi hæstv. ráðherra sérstaklega karlmenn en það er auðvitað bara mjög gott ef við náum að sýna fólki að það er möguleiki að koma á fót námi, þá kannski styttra námi eins og örnámi, og þá kannski opnast fleiri dyr fyrir fólki og það sér að háskólanám er kannski ekki

og hefur verið það lengi og það kannski breytist ekkert í stórum stíl með þessu frumvarpi en ég tel hvert skref sem við getum tekið til að opna

Það er bara jákvætt að sjá að umsagnir voru t.d. frekar jákvæðar um þetta mál og það er gott að sjá að málinu

þetta frumvarp skiptist í tvo hluta. Annars vegar er það um að prófgráðurnar séu færðar til samræmis við það sem gengur og gerist í Evrópu og er það að sjálfsögðu af hinu góða.

Þetta er, myndi ég segja, hafandi átt þó nokkur börn sem hafa klárað „high school diploma“ í Bandaríkjunum, jafnvel meira nám en það sem við kennum á menntaskólastigi í dag, þannig að þetta er eitthvað sem ætti að skoða. Mig langaði að tala aðeins um örnámið og sveigjanlegt nám. Það er nefnilega þannig í dag að námið sem við erum með í boði almennt í skólakerfinu, sérstaklega á háskólastigi, er voðalega fast enn þá í sömu

það segir líka að það að hafa mjög breiða þekkingu á mörgum sviðum getur jafnvel verið mun verðmætara heldur en að vera með doktorsgráðu í einu fagi. Hvað ef ég tæki 450 einingar í örnámskeiðum og fengi doktorspróf í staðinn. Já, ég væri ekki sérfræðingur í einum hlut, og kannski allt of mikill sérfræðingur í einum hlut, heldur gæti ég verið sérfræðingur í hundrað hlutum. Kannski læri ég meira af því. Kannski get ég skilað meiru til samfélagsins með svoleiðis bakgrunn. bakgrunn. Ég held að við þurfum einmitt að fara að hugsa út í það að það samfélag sem við búum við í dag er að breytast mjög hratt.

Þegar ég fór í mitt bakkalárnám þá bauðst mér ekki að blanda saman tveimur mismunandi fræðasviðum hér á Íslandi. Mig langaði að blanda saman efnafræði og tölvunarfræði. Það var ekki hægt. Mér stóð til boða að taka 90 eininga nám í tölvunarfræði eða 90 eininga nám í efnafræði. efnafræði. En ég skipti úr Háskóla Íslands yfir í Kaupmannahafnarháskóla af því að þar gat ég tekið

í stað þess að í dag þarftu að taka gráðu tengda heilbrigðismálunum og kannski fá einn áfanga

Við Íslendingar höfum sérstaklega gott tækifæri vegna þess hvað við erum lítil, vegna þess hvað við eigum í rauninni sveigjanlega og góða háskóla ef þeir vilja. Við höfum séð að sumir háskólarnir hafa verið mjög duglegir við að byrja að bjóða upp á nýtt og öðruvísi nám. Sjálfur hef ég komið að því einmitt, eins og hv. þingmaður nefndi hér áðan, að kenna í slíku námi. Það er einmitt mjög gaman að geta tekið sína reynslu og

nú eða jafnvel kannski einhver sem er á leiðinni í að verða doktor í einhverjum vísindum langar einmitt að taka og fara í örnámskeið um hvernig forritun virkar eða örnámskeið um hvernig Afríka er, Afríka er, saga Afríku. Þetta eru allt saman hlutir sem við þurfum að fara að hugsa um hvernig við getum púslað saman. Það er því miður enn þá í dag allt of lítill sveigjanleiki í því námi sem er í boði. Ég veit að hæstv. ráðherra getur ekki krafið háskólana um hvað þeir kenna en hæstv. ráðherra hefur sýnt að hún kann að nota ýmsa hvata til að fá þá til einmitt að hugsa víðar og betur.

Upplýsingar eru meðal mikilvægustu auðlinda upplýsingasamfélagsins og miðlun gagna með ábyrgum hætti er ein af forsendum þjónustu, velsældar og framfara í samfélagi okkar. Mikið magn upplýsinga verður til hjá opinberum aðilum. Það er því mikilvægt að hvetja til miðlunar opinberra upplýsinga með ábyrgum hætti og að unnið sé gegn hindrunum sem koma í veg fyrir hagnýtingu á opinberum gögnum og öðrum þeim upplýsingum sem safnað er á vegum hins opinbera. Þá er mikilvægt er að lagaramminn um notkun gagna sé í samræmi við framfarir í stafrænni tækni og gervigreind og hvetji til nýsköpunar á því sviði. Hugtakið „endurnot opinberra upplýsinga“ vísar til þess þegar einkaaðili, þ.e. einstaklingur eða lögaðili, hagnýtir upplýsingar frá opinberum aðilum í öðrum tilgangi en lagt var upp með þegar viðkomandi upplýsingunum var safnað. Frumvarpið sem ég mæli fyrir nú stuðlar að frumkvæðisbirtingu og endurnotum opinberra upplýsinga í því skyni að auðvelda hagnýtingu þeirra í þágu samfélagsins. Frumvarpið styður við markmið stjórnvalda, sem koma m.a. fram í stjórnarsáttmála og gildandi fjármálaáætlun, um greiðara aðgengi almennings að gögnum og um að öll ópersónubundin opinber gögn sem megi birta, séu gerð aðgengileg á stafrænu formi, án endurgjalds. Lög um endurnot upplýsinga og það frumvarp sem mælt er fyrir nú taka hvorki á upplýsingarétti, þ.e. hvaða upplýsingar eru aðgengilegar almenningi, né hvaða upplýsingum opinberum aðilum ber að afla. Hér er einungis kveðið á um það hvernig einkaaðilar geta endurnotað upplýsingar sem opinberar aðilar hafa þegar aflað og almenningur hefur rétt til aðgangs að. Slík endurnot geta verið til mikilla hagsbóta fyrir samfélag okkar, stuðlað að nýsköpun og auknum hagvexti og leitt til aukinnar samkeppnishæfni á alþjóðlegum vettvangi. Virðulegi forseti. Þær náttúruhamfarir og sú vá sem við stöndum frammi fyrir um þessar mundir varpa skýru ljósi á mikilvægi þess að gögnum sé ekki aðeins safnað heldur einnig miðlað á skýran hátt og að þau séu nýtt í þágu almennings, hvort sem er af opinberum aðilum eða einkaaðilum. Í því ljósi má nefna sem dæmi þau mikilvægu og verðmætu opinberu gögn sem safnað hefur verið á síðustu þremur árum. Á vef Landmælinga Íslands er að finna svokallaða umbrotasjá. Þar gefst möguleiki á að skoða gögn sem hefur verið safnað í tengslum við eldgosin og jarðhræringarnar á Reykjanesskaga frá árinu 2021. Gögnin voru útbúin af hópi sérfræðinga frá Landmælingum Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands. Aðgengi að gögnum í umbrotasjánni er opið og gjaldfrjálst og hafa þau þegar verið nýtt af fjölmörgum aðilum í þeim tilgangi að útbúa spálíkön, hættumat og nýtt við stjórnun á aðgengi að svæðinu. Umbrotasjáin er því dæmi um verðmæt gögn sem þegar eru opin og heimilt að endurnota og munu þau án efa nýtast enn frekar til þróunar nýrra lausna þegar fram líða stundir. Mig langar líka að nefna annað dæmi um hagnýtingu opinna gagna í þágu betri þjónustu og aukinnar hagkvæmni. Í þessu tilviki er um að ræða íslenskt sprotafyrirtæki, Snerpa Power, sem þróað hefur hugbúnaðarlausn til að auka stöðuleika raforkukerfisins, jafna sveiflur og auka nýtni þess rafmagns sem er í boði hverju sinni. Lausnir fyrirtækisins byggja m.a. á nýtingu opinberra gagna til að gera stórnotendum rafmagns auðveldara að sjálfvirknivæða áætlanir um raforkunotkun og bjóða tengingu við raforkumarkað eftir því sem tækifæri gefast. Með bættri nýtingu gagnastrauma og aukinni sjálfvirkni í áætlun geta notendur því lágmarkað frávik í raforkunotkun, tekið aukinn þátt á raforkumarkaði, jafnað sveiflur á markaði og þannig stuðlað að betri nýtingu þeirrar verðmætu orku sem er til staðar hverju sinni. verið nefnd tvö ólík dæmi um mikilvægi hagnýtingar opinberra gagna í þágu samfélagsins en dæmin eru fleiri og þeim mun án efa fjölga eftir því sem stafrænni tækni vindur fram.

eins og samgöngunets. Gagnasettin skulu gerð aðgengileg án endurgjalds, á tölvulæsilegu sniði, veitt um forritaskil og með magnniðurhali, þar sem það á Fyrirhugað er að innleiða framkvæmdareglugerð (ESB) 2023/138 á grundvelli reglugerðarheimildarinnar, en þar eru þessi gagnasett nánar skilgreind. Í öðru lagi að kvik gögn, þ.e. gögn á stafrænu formi sem uppfærast ört, svo sem úr skynjurum og mælitækjum, skulu nú vera aðgengileg til endurnotkunar um leið og þeim hefur verið safnað, þegar því verður við komið. Í þriðja lagi er um að ræða rannsóknargögn sem eru að hluta eða öllu leyti fjármögnuð af hinu opinbera. heimilt að endurnota þau án endurgjalds, hafi þau verið gerð aðgengileg í gegnum gagnasafn stofnunar. Í fjórða og síðasta lagi er opinberum aðilum heimilt að veita undanþágu frá skyldu til að geta uppruna upplýsinganna við endurnot. Í frumvarpinu er ekki gengið lengra en lágmarksákvæði tilskipunar ESB um opin gögn og endurnýtingu opinberra upplýsinga segja til um. Frumvarpið felur einungis í sér ákvæði til innleiðingar á tilskipuninni að því undanskildu að opinberum aðilum verður heimilað að veita einkaaðilum undanþágu frá skilyrðum um að geta uppruna Breytingin felur í sér heimild til að veita slíka undanþágu, en ekki skyldu, og er ekki íþyngjandi fyrir opinbera aðila, fyrirtæki eða einstaklinga heldur þvert á móti ívilnandi. Opinberir aðilar hafa veitt aðgengi að gögnum sínum í gegnum vefinn www.opingogn.is. Sá vefur er kominn til ára sinna. Samhliða framlagningu þessa frumvarps er ráðgert að farið verði í endurbætur á miðlægri gagnagátt fyrir opin gögn opinberra aðila í samvinnu við Stafrænt Ísland. Gagnagáttin verður hönnuð með notandann í fyrirrúmi með það að markmiði að auðvelda og auka hagnýtingu opinna gagna. Einnig er, í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðuneyti, stefnt að mótun heildstæðrar gagnastefnu Íslands sem tekur m.a. til endurnota opinberra gagna. Á grundvelli stefnunnar verður svo sett aðgerðaáætlun til ná markmiðum hennar. Með frumvarpi þessu eru samræmdar lágmarksreglur Evrópuréttarins um endurnot opinberra upplýsinga uppfærðar með það að markmiði að auka möguleika fyrirtækja, einkaaðila og almennings til hagnýtingar á þeim gögnum. Aukin hagnýting opinberra upplýsinga opnar leið fyrir nýsköpun, sjálfbæran hagvöxt og aukna samkeppnishæfni og stuðlar líka að betri þjónustu og hagsbótum fyrir samfélagið í heild.

þá jukust rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði til muna. Áður fyrr þurftu menn að rukka fyrir þetta. Hér á Íslandi hefur það hins vegar verið þannig að

Virðulegi forseti. Já, ég tel mikil tækifæri í þessu frumvarpi til að ýta við opinberum aðilum sem hafa ekki verið að birta gögn með nægilega örum hætti, nægilega skýrt og ekki á stafrænu formi. Ég held að við þurfum að hugsa þetta út frá fólki í landinu, til hagsbóta nýta gögnin til þess einmitt að búa til nýjar lausnir, nýta þau á nýjan hátt eða að búa til verðmæti sem við sjáum ekki fyrir í dag.

frumkvöðla miðað við höfðatölu sem eru óhræddir við að búa til nýjar lausnir en tengingunni þarna á milli sé ábótavant. Þetta frumvarp er kannski einn liður í því að reyna að tryggja það að rannsóknir séu aðgengilegri og opnari fyrir frumkvöðla og einstaklinga og lögaðila til að nýta

Það byggir hins vegar á því að þau hafi verið gerð aðgengileg hjá stofnuninni sjálfri. Þetta þarf kannski líka að setja í samhengi við fyrirhugaða stefnumótun um opin vísindi sem þarf að klára og vinna,

ríkið sjálft. Hæstv. ráðherra nefndi hér áðan opingogn.is og sannleikurinn er sá að þar inni er bara varla neitt af gögnum nema frá Reykjavíkurborg. Ef ég vil hins vegar vita eitthvað um einhverja hluti hjá ríkinu þá eru ansi fá gagnasöfn þarna inni. Ég

ráðuneytin sérstaklega muni verða duglegri við það að gera gögnin sem þau vinna með og þau búa til aðgengileg.

að ýta við opinberum stofnunum og stjórnvöldum til að birta meira af gögnum og hafa þau aðgengilegri og auka gagnsæi í þessu. Sjálf gerði ég samning við Ríkiskaup um sparnað í opinberum rekstri til að afhenda frumkvöðlum alls konar áskoranir, hluti sem eru kostnaðarsamir fyrir ríkið og veita þeim aðgengi að gögnum og vandamálum sem upp koma, af því að ég veit að ríkið er ekki best til þess fallið að finna lausnir á alls konar vandamálum eða kostnaði sem fellur til heldur einmitt frumkvöðlar eða fyrirtæki sem hafa áður og kannski oft í samskiptum við aðra aðila sýnt fram á mikinn árangur á sviðum sem ríkið mætti nýta sér. Það að ríkið fari í auknum mæli að opinbera gögn sín til að einkaaðilar geti fundið lausnir og búið til nýsköpunarlausnir fyrir hið opinbera ætti að vera hið jákvæðasta mál sem enginn ætti að geta verið á móti. Samkvæmt tilskipuninni er kveðið á um skyldu til að setja setja stefnu um opið aðgengi eða opin vísindi, sem við þurfum að vinna núna í kjölfar þessa lagafrumvarps. Og það er alveg rétt að þessi síða er komin til ára sinna og er ekki mikið nýtt. Hún er líka

að auðvelda hinu opinbera að gera þessi gögn aðgengileg sem og að auðvelda notkunina. (Forseti hringir.) Það átti sér stað mikið samtal í aðdraganda frumvarpsins við aðila, ráðuneyti og stofnanir og við munum halda áfram að ýta á þetta og þetta er fyrsta skrefið.

gögn til þess að vinna sínar rannsóknir og treystir þar á góðan aðgang að gögnum eins og þeim sem verið er að tala um hér. Það er auðvitað bagalegt þegar vefsíður eins og hafa verið nefndar hér í dag svona deyja og hætta að vera uppfærðar. En ég heyri það á máli hæstv. ráðherra að það stendur til að gera gangskör í þeim efnum. Mig langar til þess að spyrja

hvort gert sé ráð fyrir því að það verði kynjagreining á þeim gögnum og að kyngreindar upplýsingar komi fram í þeim gögnum sem verða gerð aðgengileg í samræmi við jafnréttismarkmið.

að þau séu birt og séu aðgengileg. Við setjum eins konar regnhlíf yfir það hvernig við viljum að aðilar geti nýtt sér gögnin og hvernig þau séu sett fram. Ég býst við að háskólar falli undir þetta þar sem rannsóknargögnin eru skilgreind með þeim hætti að þau eru fjármögnuð af hinu opinbera sem rannsóknir háskólanna eru. Þar liggja

En rannsóknarstyrkirnir eru þarna undir og eru opinbert fjármagn þannig að háskólarnir falla hér undir. En ég tek undir með hv. þingmanni um þau tækifæri sem felast í að setja

í þessa gagnastefnu sem mun líka ýta við þessu og gera það gagnsærra og sambærilegra hvaða gögn skal birta. Það er of mikið um það að gögn séu

ég treysti því að sú vinna sem fram undan er í að koma þessu öllu saman í gott horf verði verði góð fyrir land og þjóð og þá sem vilja nýta sér gögn. Við búum í samfélagi í dag sem treystir mikið á gögn og nýtir gögn mikið og þau sem hafa aðgang að gögnum hafa ótvírætt forskot á þau sem ekki hafa hann þannig að það er mjög mikilvægt að aðgangur að þeim sé sem allra bestur. Ég spyr hins vegar að þessu með kyngreininguna af ástæðu vegna þess að ég hef sjálfur rekið mig á það að að opinberar stofnanir hafa verið tregar til að veita slíkar upplýsingar. En ég heyri á ráðherra að það sé vilji til þess að slík gögn séu á því formi að þau ýti undir réttmætan samanburð á milli allra kynja þannig að við getum séð samfélagið með því móti og það geti stuðlað að framgangi slíkra sjónarmiða.

myndi halda að öll birting opinberra gagna, auðveldara aðgengi sem og sambærilegra, ýti undir tækifæri til að bera þau saman, sjá hvaða áhrif þau hafa og hverjir fá þeirra notið, sama um hvað er rætt. Ef kyngreindar upplýsingar liggja fyrir hjá stofnunum eða opinberum aðilum þá ætti að birta þær eins mikið og unnt er. Þannig að ég held að þetta frumvarp muni einungis hjálpa til við að setja skýrar reglur og ýta undir það. Þetta frumvarp hefur líka haft það í för með sér að samtalið hefur orðið virkara um hvað þarf að gera í kjölfarið, hvernig við þurfum að bregðast við með aðgerðum og stefnu og skýrari línu meðal stofnana og opinberra aðila um birtingu gagna og að við hugsum það kannski ekki einungis út frá því hvað er birt nú þegar heldur

Það hefur kannski ekki farið fram hjá mörgum að við í Pírötum eru mjög mikið fyrir gagnsæi, það er eitt af okkar grunngildum og sést kannski best í því hversu duglegir við Píratar erum í að senda fyrirspurnir til hinna og þessara ráðherra. Oft erum við að biðja um gögn sem ættu að vera aðgengileg og opin og ætti að vera auðvelt fyrir okkur að finna. En því miður er það oft þannig að gögnin eru ekki aðgengileg og kannski stundum í einhverjum skýrslum

Þeir voru mikið í því að borga fyrir úttektir á stöðu landa þegar kom að náttúruhamförum.

við fáum bara textann og svo kannski einhverjar myndir, einhver gröf. En ef við erum sérfræðingar á þessu sviði og viljum kannski skoða gögnin sem liggja bak við þessi gröf

og enginn hafði eintak af þeim. Þannig að þetta er líka spurning um að gögnin séu til einhvers staðar þar sem hægt er að komast að þeim og hægt að vinna með þau. Í mínu fyrra starfi í hamförunum komumst við líka að þessu í hvert skipti sem við komum inn í nýtt land.

Barnaheill og fleiri ættu að vinna í því að byrja að kenna börnum, kannski í tjaldbúðum eða einhverju slíku. Nei, þau gögn voru heldur ekki til. Þau voru ekki aðgengileg.

eða mannúðargagnagáttin á íslensku. Þar er hægt að sjá hvernig ýmsum gögnum, sem er mikilvægt að hafa aðgengileg, hefur verið safnað.

í nokkrum viðtölum við það árið 2021. Það var virkilega sorglegt í mínum huga hversu lítill skilningur var á því að gera gögn

Það er mjög auðvelt, mjög lítið mál að sjálfvirknivæða þetta. En nei, það voru allar afsakanir notaðar til þess

að gera gögnin aðgengileg þannig að þau séu enn þá verðmæt fyrir þá sem eru að gera rannsóknir en séu að sama skapi ekki þannig að hægt sé að rekja þau þannig að þessi gögn séu t.d. gögnin um hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttur sem situr hér.

Það hefur sýnt sig að það að veita aðgang að gögnum, landfræðilegum gögnum, náttúrufræðilegum gögnum, gögnum um veður, jarðskjálfta o.fl., o.fl., er gjörsamlega að umbreyta mörgum af þeim sviðum sem við höfum í dag. Mig langaði bara að taka eitt dæmi. Í Bandaríkjunum voru veðurgögn gerð aðgengileg,

í samvinnu við, held ég, dönsku veðurstofuna. En það sem gervigreindarspárnar gerðu var að þær voru 90% fljótari að reikna og voru 70% betri

í mörg ár. Þess skal getið að núverandi útreikningar á veðri eru skrifaðir í forritunarmálinu Fortran sem lítið hefur verið notað síðastliðin 30–35 ár þannig að það kann enginn að umskrifa þetta, af því að það eru einfaldlega of fáir sem kunna að forrita þetta. En þarna var bara allt í einu kominn glænýr heimur af því að gögnin voru gerð aðgengileg. Þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa um. Hvað gerist t.d. ef við tökum öll jarðskjálftagögn sem til eru á Íslandi undanfarin ár, 50 ár, og skoðum þau með gervigreind? Hver veit, kannski fáum við eitthvað út úr því sem okkur hefði aldrei dottið í hug. En til þess þurfum við að opna aðgengi að þessum gögnum. Og þó svo að ég sé mjög sáttur við þetta frumvarp þá vona ég að hæstv. leggi í þá vinnu að opna aðgengi að gögnunum, bæði innan úr ráðuneytunum sínum og ekki síður innan þeirra stofnana sem undir þá heyra.

á síðasta ári. Ísland leiddi viðræðurnar fyrir hönd EFTA-ríkjanna en um er að ræða hefðbundinn fríverslunarsamning sem kveður á um frekari markaðsopnun fyrir viðskipti með vörur og þjónustu milli Íslands og Moldóvu, fjárfestingar, opinber innkaup, hugverkavernd, samkeppnismál, sjálfbær viðskipti og rafræn viðskipti. Samningurinn kemur einnig á stofn vettvangi fyrir EFTA-ríkin og Moldóvu til að ræða saman um frekari samvinnu á sviði efnahagsmála. Samningurinn kveður á um gagnkvæma niðurfellingu og lækkun tolla á iðnaðarvörur, sjávarafurðir og unnar og óunnar landbúnaðarvörur. Tollar munu þannig falla niður af öllum sjávarafurðum og iðnaðarvörum sem fluttar eru út frá Íslandi til Moldóvu og sama á við um helstu landbúnaðarvörur sem framleiddar eru hér á landi til útflutnings. Skuldbindingar sem Ísland tekur á sig í þessum samningi varða tolla á innfluttum landbúnaðarvörum frá Moldóvu og eru á sömu nótum og samið hefur verið um tollaívilnanir á undanförnum árum í öðrum fríverslunarsamningum sem EFTA-ríkin hafa gert saman, svo sem við Indónesíu frá 2018 eða Georgíu frá 2016. Að stærstum hluta er um að ræða landbúnaðarafurðir sem ekki eru framleiddar á Íslandi og þar af leiðandi ekki í beinni samkeppni við íslenska framleiðslu og unnar landbúnaðarvörur sem ekki nýta íslenskar grunnlandbúnaðarafurðir í framleiðslu sína. Ekki er samið um neina tollkvóta. Í þingsályktunartillögunni er gerð nánari grein fyrir helstu efnisþáttum fríverslunarsamningsins. Viðskiptalegt mikilvægi Moldóvu fyrir Ísland og hin EFTA-ríkin er takmarkað í dag en pólitískt vægi samningsins vegur þeim mun meira.

Þessi togstreita hefur svo magnast enn frekar upp í kjölfar innrásar Rússlands í Úkraínu. Með fríverslunarsamningnum styðja EFTA-ríkin viðleitni moldóvskra stjórnvalda til aukinnar samvinnu við vestræn ríki. Moldóva hefur orðið fyrir mjög neikvæðum áhrifum af innrás Rússlands í Úkraínu, bæði hvað varðar efnahag og félagslega innviði. Staðan hjá EFTA-ríkjunum er þá orðin sú að þau hafa nú sameiginlega gert 30 fríverslunarsamninga við 41 ríki eða ríkjahópa.

Virðulegur forseti. Það er ástæða til að fagna fram kominni tillögu hæstv. utanríkisráðherra um að við fullgildum fríverslunarsamning við Moldóvu. Þótt viðskipti milli Íslands og Moldóvu séu enn þá ekki mikil vonumst við til þess að gagnkvæm niðurfelling og lækkun tolla skapi forsendur fyrir auknum viðskiptum en til þess er einmitt leikurinn gerður eins og hæstv. utanríkisráðherra minntist hér á. Það er auðvitað jákvætt að EFTA-ríkin haldi áfram að þétta fríverslunarnet sitt en sömuleiðis hafa önnur markmið sem samningarnir innibera jákvæð áhrif, eins og áhersla á jafnrétti, lýðræði, réttarreglur og önnur mannréttindi og frelsi. Sérstakt tilefni er til að fagna þeim táknræna stuðningi við Moldóvu sem fríverslunarsamningurinn felur í sér. Stjórnvöld í Moldóvu hafa, eins og hæstv. utanríkisráðherra kom inn á, í auknum mæli horft til Vesturlanda um samvinnu og samstarf

Það er því sérstaklega ánægjulegt að við séum hér að opna faðminn fyrir frekari samvinnu og samskiptum við Moldóvu og ég hlakka til umfjöllunarinnar og vinnunnar í utanríkismálanefnd.

stundum er bent á, oft pólitískt mikilvægari heldur en endilega viðskiptalega. Mér skilst reyndar að það sé hægt að fá vín frá Moldóvu núna í Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins,

það er gott að við séum að styðja við ríki sem hefur þurft að taka á sig stóran hluta af þeim flóttamönnum sem komið hafa frá Það er líka mikilvægt að við séum að fella niður tolla frá þessum löndum og gera þeim þannig kleift að koma með vörur sínar hingað til lands.

alvörufríverslun við Úkraínu aftur eins og við gerðum fyrsta árið eftir að stríðið braust út finna samstöðu í sínum flokk á bak við það að við höldum áfram að styðja við bakið á Úkraínumönnum, sérstaklega nú þegar við vitum að athyglin er farin að beinast að öðrum vígstöðvum þegar kemur að stuðningi við Úkraínu.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2024–2027, sem um leið er landsáætlun um innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, en ríkisstjórn Íslands ákvað á fundi sínum 1. júlí 2022 að unnin yrði slík landsáætlun í víðtæku samráði hagaðila.

og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs kemur fram að lögfesta skuli samninginn á kjörtímabilinu. Stefnt er að því að frumvarp um lögfestinguna verði lagt fram síðar á kjörtímabilinu. Samhliða lögfestingunni er stefnt að því að fullgilda valfrjálsa bókun við samninginn, en sú bókun felur í sér kvörtunarleið til nefndar Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks vegna brota á samningnum. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti samning um réttindi fatlaðs fólks og val­kvæða bókun hans árið 2006. Í mars 2007 var opnað fyrir undirskriftir og þann dag ritaði 81 aðildarríki undir samninginn, þar á meðal Ísland. Alls hafa 187 aðildarríki fullgilt samninginn og var það gert á Íslandi árið 2016. Samningurinn viðurkennir mannréttindi fatlaðs fólks, sem eru þau sömu og annarra, og staðfestir jafnframt rétt fatlaðs fólks til að njóta þeirra réttinda. Markmið samningsins, eins og fram kemur í 1. gr. hans, er að efla, verja og tryggja að allt fatlað fólk njóti til fulls og til jafns við aðra allra mannréttinda og grundvallarfrelsis og að efla virðingu fyrir eðlislægri reisn þess. Þau borgaralegu, menningarlegu, efnahagslegu, stjórnmálalegu og félagslegu réttindi sem samningurinn mælir fyrir um taka til allra einstaklinga, en samningurinn tiltekur þær aðgerðir sem aðildarríki verða að grípa til í því skyni að tryggja að fatlað fólk njóti þeirra til jafns við aðra. Samningurinn tekur einnig sérstaklega á réttindum kvenna og barna og málefnasviðum þar sem aðgerða aðildarríkja er þörf, svo sem á sviði vitundarvakningar, tölfræði- og gagnasöfnunar og alþjóðlegs samstarfs. Virðulegi forseti. Þeirri þingsályktunartillögu sem hér er lögð fram er ætlað að fela í sér skýra framtíðarsýn, kortlagningu, greiningu og mat á kostum í þjónustu og þróun réttinda fatlaðs fólks, til þess að stuðla að farsælli innleiðingu samningsins. Í áætluninni eru tilgreindar 57 aðgerðir sem falla undir sex þætti. Þættirnir eru vitundarvakning og fræðsla, aðgengi, sjálfstætt líf, menntun og atvinna, þróun þjónustu og lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Stærstur hluti aðgerða heyrir undir vitundarvakningu og fræðslu, enda er grundvallaratriði að auka vitund almennings um stöðu og aðstæður fatlaðs fólks í samfélaginu. Þegar skilningur og þekking hafa aukist verður mun auðveldara að innleiða breytingar á grundvelli áætlunarinnar. Lögð verður áhersla á að auka sýnileika fatlaðs fólks í almennri umræðu, ekki bara á grundvelli fötlunar sinnar heldur sem sérfræðingar og neytendur. Einnig er þörf á að auka þekkingu og meðvitund almennings og fagfólks í ýmsum stéttum um réttindi fatlaðs fólks og þær skyldur sem samningurinn felur í sér. Að hafa aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra eru grundvallarmannréttindi fatlaðs fólks. Í þeim hluta er varðar aðgengi koma fram aðgerðir sem allar miða að því að auka aðgengi fatlaðs fólks. Er þar átt við aðgengi í víðasta skilningi; að mannvirkjum, heimasíðum og rafrænum gögnum, sem og aðgengi að húsnæði við hæfi. Áhersla er lögð á að þróaðir verði gæðavísar og gæðaviðmið, handbækur og fræðsla um aðgengi fyrir öll. Réttur fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi er ein meginreglan í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þannig miða aðgerðir í flokknum sjálfstætt líf að því að auka sjálfstæði og val fatlaðs fólks, sem og rétt þeirra til viðunandi lífskjara og húsnæðis. Aðgerðir sem falla undir menntun og atvinnu miða að því að auka aðgengi að fjölbreyttum tækifærum til menntunar og atvinnu án aðgreiningar og stuðla að því að fatlað fólk geti tekið fullan þátt í námi og á vinnumarkaði á eigin forsendum. Þjónusta við fatlað fólk þarf að vera í sífelldri þróun og endurskoðun, samhliða þeirri samfélagsþróun sem á sér stað á hverjum tíma. Í þróunarhluta framkvæmdaáætlunar er áhersla lögð á öflun gagna, miðlun upplýsinga og aukna þekkingu um stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu. þess miða þær að aukinni samræmingu og samþættingu þjónustu hinna ýmsu þjónustukerfa og þjónustuaðila. Síðasti þátturinn felur í sér aðgerðir er lúta að lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og fullgildingu valfrjálsrar bókunar við samninginn.

Virðulegi forseti. Sú áætlun sem hér er lögð fram var unnin í miklu og góðu samráði við fatlað fólk og hagsmunasamtök þeirra, við fulltrúa sveitarfélaga og við önnur ráðuneyti. Verkefnisstjórn var skipuð í október 2022, en í henni sitja fulltrúar forsætisráðuneytis, heil­brigðis­ráðuneytis, mennta- og barnamálaráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis, innviðaráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Geðhjálpar, Landssamtakanna Þroskahjálpar, ÖBÍ réttindasamtaka og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis, undir forystu þess síðastnefnda. Í kjölfar umsagna sem bárust í gegnum samráðsgátt stjórnvalda hefur námsbraut í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands verið boðið að taka sæti í verkefnisstjórninni. Með verkefnisstjórn störfuðu ellefu vinnuhópur að mótun áætlunarinnar, en 33 ákvæðum samnings Sameinuðu þjóðanna var skipt upp á milli hópanna og á grundvelli greiningar á stöðu hvers ákvæðis hér á landi mótuðu vinnuhóparnir tillögur að aðgerðum til að nálgast markmið samningsins. Í hverjum vinnuhópi sátu fulltrúar hagsmunasamtaka fatlaðs fólks, sveitarfélaga og Stjórnarráðsins, þ.e. starfsmenn ráðuneyta eða stofnana þeirra. Fulltrúar hagsmunasamtaka fatlaðs fólks leiddu vinnu hópanna. Vinnuhóparnir kynntu tillögur sínar að aðgerðum á vel sóttu samráðsþingi í Hörpu í febrúar 2023 og fengu viðstaddir einnig tækifæri til þess að leggja mat sitt á þær tillögur. Til viðbótar við þær aðgerðir sem unnar voru af vinnuhópunum komu níu aðgerðir frá starfshópi um aukin náms- og starfstækifæri, sem skipaður var af þeim sem hér stendur í samráði við háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og mennta- og barnamálaráðherra Í starfshópnum eiga sæti fulltrúar þeirra ráðuneyta og stofnana sem að málaflokknum koma, auk fulltrúa frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks, samtökum aðila vinnumarkaðarins og fræðsluaðilum. Hópurinn mun skila skýrslu á næstu dögum.

á fundunum miklar umræður og hlaut áætlunin góðar viðtökur. Við fengum góðar athugasemdir sem við gátum tekið tillit til. Áætlunin hefur einnig verið kynnt í samráðsgátt og bárust gagnlegar og jákvæðar umsagnir. Virðulegi forseti. Það er ekki hægt að ræða stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks án þess að ræða kostnaðarskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga. Undanfarin ár hefur mikil umræða átt sér stað um fjármögnun málaflokksins og hefur hún á köflum tekið yfir umræðu um það sem vel er gert af hendi beggja aðila. Fatlað fólk hefur liðið fyrir þessa umræðu sem hefur stundum verið á þann veg að það sé byrði á samfélaginu, sem það að sjálfsögðu er ekki. Sumarið 2022 skipaði ég starfshóp með fulltrúum ríkis og sveitarfélaga sem fékk það hlutverk að móta tillögur um kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga í þjónustu við fatlað fólk. Starfshópurinn vann ötullega síðastliðið ár sem varð til þess að við náðum langþráðum áfanga með undirritun samkomulags um breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólks.

Þetta er stór áfangi og bind ég miklar vonir við að með þessu samkomulagi getum við haldið áfram að vinna að faglegu samstarfi á sama tíma og við höldum líka áfram að ræða ábyrgðar- og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga í málaflokknum, þ.m.t. kostnaðarskiptingu. Líður í því er skipun framtíðarhóps ríkis, sveitarfélaga og hagsmunasamtaka fatlaðs fólks í málaflokknum. Með samkomulaginu hefur verið tryggt fjármagn fyrir þróun og nýsköpun í málefnum fatlaðs fólks og ég hlakka til þess að eiga áfram samstarf um þessi mál með

Aðgerðirnar eru fjölbreyttar og snerta þar af leiðandi mörg málefnasvið, stofnanir, sveitarfélög og aðra hagaðila. Nokkrar aðgerðir gera jafnframt ráð fyrir ítarlegri kortlagningu og greiningu áður en lengra er haldið. Framkvæmdaáætlunin er metin innan fjárhagsramma ráðuneytanna en vissulega eru sumar aðgerðir þess eðlis að kostnaðarmat hefur ekki farið fram þar sem það er einfaldlega ekki tímabært, aðgerðirnar hafa ekki verið útfærðar. Kostnaðarmat verður ávallt unnið í samvinnu við sveitarfélög þar sem það á við en samráð milli ríkis og sveitarfélaga er forsenda laga- og reglugerðarbreytinga hvað varðar þjónustu í málaflokknum. Virðulegi forseti. Ég hef hér rakið helstu þætti í framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks og það víðtæka samráð sem hún byggir á. Markmið framkvæmdaáætlunar er samhljóðandi 1. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks: Að efla, verja og tryggja að allt fatlað fólk njóti til fulls og til jafns við aðra allra mannréttinda og grundvallarfrelsis og að efld verði virðing fyrir eðlislægri reisn þess. Ég tel að vel hafi tekist til við að móta þær áherslur sem fram koma í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að íslenskum veruleika. Ég hef trú á því að þessi áætlun leggi grunn að langvarandi breytingum

vel undirbúið og vel unnið og löngu orðið tímabært að ráðast í þessa vinnu því að eftir henni hefur verið kallað lengi og það er ánægjulegt að sjá eitthvað hreyfast í þeim efnum núna. ég sá að það er í þessu plaggi talað um ákveðið mál sem ég hef sérstakan áhuga á, sem er inngilding fatlaðra einstaklinga í námi og þá kannski sérstaklega í háskólanámi. Nú er það svo að að fatlað fólk á rétt á að sjá fyrirmyndir úr þeirra hópi á öllum vettvangi samfélagsins og kannski ekki síst á sviði, í sviðslistum. Ég þekki til þess vegna þess að ég hef sem háskólakennari verið leiðbeinandi í verkefni nemanda sem vann verkefni um inngildingu í listnámi og komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir góðan vilja bæði stofnananna sem eru undir hatti hatti bæði sveitarfélaga og ríkis og svo þess háskóla sem sinnir listnámi hér á Íslandi þá sé þröskuldurinn ávallt sá að það skorti fé til þess að innleiða þessa inngildingaráætlun. Þess vegna langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort í þessari áætlun sé gert ráð fyrir því að tryggja fé í slíka hluti.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Ég deili áhuga hans og ástríðu gagnvart námi fatlaðs fólks og tækifærum fatlaðs fólks til að stunda nám vegna þess að það er ekki jafnt á við ófatlað fólk. Þannig er bara staðan í dag. Þess vegna setti ég í gang samráð og samstarf við hina menntamálaráðherrana, því að ég er með menntamál undir minni könnu líka, þ.e. framhaldsfræðsluna, og úr því urðu til allmargar tillögur sem sérstakur starfshópur skilaði og hafa skilað sér inn í þetta. Ég vek athygli hv. þingmanns á aðgerð D.6 um aukið framboð og aðgengi að hagnýtum áföngum á háskólastigi en þar segir í greinargerð að það séu bundnar vonir við að „nýtt fjármögnunarlíkan, árangursmiðuð fjármögnun háskóla, muni styðja við aukið námsframboð í háskóla fyrir fatlaða nemendur. Framlög til háskóla fyrir sókn í þágu háskóla og samfélags verða þannig bundin markmiðum í frammistöðusamningum um aukin tækifæri fatlaðs fólks til háskólanáms með framboði heildstæðra og styttri námsleiða, án aðgangshindrana“, eins og stendur, með leyfi forseta, hér í greinargerðinni. Ég bind þess vegna vonir við að það verði hægt að fjármagna betur en verið hefur í rauninni oft og tíðum aðstoð hreinlega sem þarf við fatlað fólk inni í háskólakerfinu. Ég stundum orðað þetta þannig almennt séð þegar við erum að tala um fatlað fólk að við getum litið á þetta bara svolítið þannig að þegar við lærðum að hjóla þá þurftum við að nota hjálpardekk og sum okkar þurfa bara að nota þau aðeins lengur og það er bara ekkert að

tækifæri fatlaðs fólks til að standa á sviði. Þau tækifæri takmarkast auðvitað af því að aðgengi þeirra hefur verið takmarkað að námi á þessu sviði. Þá er staðan sú að þá erum við að tala um fullgilt háskólanám í sviðslistum en ekki styttri brautir því að það er nú svona að jafnaði skilyrðið fyrir því að standa t.d. á sviði í Þjóðleikhúsinu, svona að jafnaði a.m.k., skulum við segja. En ég veit að hjörtu okkar hæstv. ráðherra slá í takt þegar kemur að málum sem þessum þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessum málaflokki í hans umsjón.

Ég beini því til nefndarinnar að hún gæti, hafi hún til þess áhuga og löngun, skoðað það sérstaklega jafnvel að bæta við aðgerð sem snýr að þeim þáttum í samstarfi við menningarmálaráðuneytið. Ég veit að það mun